Hvala,

Hvala

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 21. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi.

Danes obravnavamo predlog novele Zakona o kazenskem postopku, katerega nastanek je v veliki meri odraz časa, v katerem živimo. Kot sem že povedala na Odboru za pravosodje, kazensko pravo je postalo izrazito dinamično. Na njegov razvoj vplivajo različni družbeni dejavniki, pa tudi zakonodajni vpliv Evropske unije. Zakonske rešitve s področja kazenskega procesnega prava so vedno znova tudi predmet ustavnosodne presoje ter tudi predmet presoje različnih nadnacionalnih sodišč. Novela, ki jo imate danes pred sabo, zajema uresničitev odločb Ustavnega sodišča, delno implementacijo dveh evropskih direktiv ter manj zahtevne rešitve, ki izhajajo iz prakse. Razlog, zakaj hitimo, je, da s predlogom novele uresničujemo sistemsko odločbo Ustavnega sodišča iz junija lanskega leta, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo zakonsko ureditev prikritih preiskovalnih ukrepov pridobivanja prometnih in bančnih podatkov. Odločilo je, da trije členi ZKP niso skladni z ustavo, saj se s temi ukrepi pretirano posega v komunikacijsko zasebnost osebe. Iz odločbe Ustavnega sodišča izhaja, da je treba pri pridobivanju prometnih podatkov znatno povišati zahtevani dokazni standard, zožiti katalog kaznivih dejanj, za katera se ukrep uporablja, in niansirano urediti obdobje pridobivanja prometnih podatkov oziroma na krajša obdobja zamejiti odrejanje ukrepa. Pri naročniških, torej elektronskih in bančnih podatkih posameznika, pa je treba zagotoviti, da jih je možno pridobiti samo s sodno odredbo. Po mnenju tožilcev in policije odločitev Ustavnega sodišča znatno posega v njihovo delo. Pri iskanju rešitev smo tehtali med različnimi pristopi in kako zagotoviti ustavno skladnost predlaganih rešitev, ki jih imate pred sabo. Ocenjujem, da smo se med deležniki uskladili do največje možne mere. Dovolite, da se jim vsem zahvalim za njihovo sodelovanje. Poudarila bi, da smo dodatno glede načina izvršitve hudih kaznivih dejanj gospodarske in organizirane kriminalitete oziroma korupcijskih kaznivih dejanj v katalogu kaznivih dejanj obdržali tudi nekatera lažja kazniva dejanja, če bodo v konkretnih primerih povezana z organizirano oziroma težjo kriminaliteto. Tako bo na primer omogočeno pridobivanje prometnih podatkov tudi za kaznivo dejanje grožnje, ki je sicer lažje kaznivo dejanje, vendar pa večkrat vodi do storitve hujših kaznivih dejanj, lahko tudi do umora. Ta rešitev je pomembna tudi z vidika aktualnih groženj, ki se pojavljajo na spletu. Z novelo ZKP-P se uresničujeta še dve drugi odločbi Ustavnega sodišča, kot je navedeno v predlogu zakona. Tako zagotavljamo tudi skladnost zakona z dvema direktivama EU, zlasti glede direktive o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku. Obe direktivi sta sicer v pretežni meri že preneseni v nacionalno zakonodajo. Zaradi velikega števila kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države omogočamo, da se osebe, ki bi lahko bile priče pri takšnih kaznivih dejanjih, v izjemnih primerih zadrži do 24 ur, pri čemer pa imajo v času zadržanja vse pravice, ki takšnemu ukrepu pritičejo. Za pospešitev teh postopkov pa izrecno določamo tudi možnost tolmačenja prek videokonference, saj gre praviloma za osebe, ki ne govorijo slovenskega jezika. Posebej bi omenila še rešitev, ki sledi dobrim praksam in tudi zakonskim rešitvam v Evropi, to je možnost pravno nezavezujoče poenostavljene obrazložitve odločb, ki se v kazenskem postopku izdajajo ranljivim osebam, na primer otrokom, ki so žrtve kaznivih dejanj. Za konec bi poudarila, da Vlada ne podpira amandmajev opozicijske SDS, podpira pa koalicijski amandma, s katerim se ohranja enak dokazni standard za pridobitev bančnih in podobnih vsebinskih finančnih podatkov posameznika in drugih pravnih subjektov. Več ob obravnavi amandmajev. Obveščam pa vas tudi, da bo sprejetje koalicijskega amandmaja k 19. členu predloga novele, ki spreminja 156. člen ZKP, povzročilo medsebojno neskladje z določbo 18. člena predloga novele, ki spreminja 154. člen ZKP. Glede na navedeno bo potreben uskladitveni amandma, ki ga je Vlada že pripravila.

hvala za besedo. Odbor za pravosodje je na 26. seji letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Kolegij predsednice Državnega zbora je 23. 4. letos sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Odboru je bilo posredovano gradivo, ki je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. V poslovniškem roku so amandmaje vložile poslanske skupine koalicije in opozicije. Pri delu odbora so sodelovali vabljeni predstavniki predlagatelja in strokovne javnosti. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudarila, da predlog zakona uresničuje predvsem ustavno odločbo številka U-I-144/19, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo zakonsko ureditev prikritih preiskovalnih ukrepov pridobivanja prometnih in bančnih podatkov, ki začnejo učinkovati dne 12. 8. 2024. Predstavnica Državnega sveta je povedala, da je Komisija za državno ureditev predlog zakona soglasno podprla. Opozorili pa so na spornost obravnave predloga zakona po skrajšanem postopku. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin njihove pripombe večinoma ustrezno upoštevane, razen pripomb k 1. in 8. členu. Pri 1. členu so opozorili na notranje neskladje besedila, ker se za iste faze kazenskega postopka vzpostavlja tako neposredna kot smiselna uporaba pravil o uporabi svojega jezika v postopku. Predstavnika Vrhovnega sodišča sta povedala, da tudi ta predlog zakona ne naslavlja konkretnih težav, ki jih sodniki zaznavajo kot resno oviro za zagotavljanje ustrezno sorazmernega, a še vedno učinkovitega kazenskega postopka.

Predlagatelj je sledil predlogom tožilstva in policije ter omogočil možnost 24-urnega pridržanja prič, ki so tujci in katerih zaslišanje kasneje ni več mogoče. Gre za predvsem kazniva dejanja po 308. 308. členu Kazenskega zakonika, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, s katerimi je naš pravosodni sistem zasut. Delno so upoštevane tudi njihove pripombe, ki bodo policiji omogočale odkrivanje neznanih, vendar še vedno določljivih storilcev kaznivih dejanj. Upoštevan je bil predlog, da se v katalog kaznivih dejanj vključijo tudi nekatera lažja kazniva dejanja – grožnje, ponarejanja listin, izdaje tajnih podatkov – za katera se velikokrat izkaže, da se iz njih razvijajo kazniva dejanja zoper življenje in telo, pri ponarejanju ponarejanju listin pa gre velikokrat tudi za gospodarska in korupcijska kazniva dejanja. Delno je bil upoštevan tudi predlog v zvezi s 156. členom, ki določa ločeno ureditev za pridobivanje bančnih podatkov za pravne in fizične osebe. Predstavnik Sodnega sveta je povedal, da je za Sodni svet sprejemanje predloga zakona po skrajšanem postopku neprimerno zaradi daljnosežnosti posledic predlaganih sprememb. Predstavnik Državnotožilskega sveta je poudaril, da ne podpirajo kazuističnega pristopa pri noveliranju kazenskega postopka in obravnave po skrajšanem postopku. Izražajo pa tudi dvom o primernosti rešitve glede možnosti 24-urnega pridržanja prič. Predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije je povedal, da predlogi Odvetniške zbornice v predlogu zakona niso bili upoštevani. Glede ukrepa tajnega opazovanja so predlagali, da ukrep odredi sodišče. Predlagali so krajše časovne časovne okvire ukrepa pridobivanja prometnih podatkov na štiri-tri-dva meseca. Predlagali pa so tudi enak dokazni standard za pravne in fizične osebe za sporočanje stanja in prometa na bančnem računu. Predstavnica Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij je povedala, da bo zaradi predvidenih sprememb 149.c člena ugotavljanje lokacije odtujenih telefonskih aparatov v kazenskih postopkih postalo še težje oziroma celo nemogoče. Mobilni aparati že dolgo časa ne služijo več samo medosebnim komunikacijam, ampak se v njih hranijo tudi osebni in občutljivi podatki. Odtujitev mobilnega aparata tako ni več zgolj tatvina, ampak hujše kaznivo dejanje. Predstavnica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je povedala, da je njihov center predlagal tako imenovano obrazložitev v lahkem branju, da takšna ureditev izhaja iz standardov, ki jih postavljajo Svet Evrope in Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. V razpravi članic in članov odbora je bilo s strani poslancev opozicije izpostavljeno, da skrajšani postopek za tako zahtevne spremembe ni primeren, in opozorili so na potrebo po celoviti prenovi kazenskega postopka. Poslanka iz vrst koalicije je poudarila, da Poslovnik Državnega zbora omogoča obravnavo po skrajšanem postopku za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred Ustavnim sodiščem oziroma z odločbo Ustavnega sodišča. Predstavniki predlagatelja so na vsa izpostavljena vprašanja podali ustrezna pojasnila. V nadaljevanju je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter ni sprejel amandmaja Poslanske skupine SDS ter predloga Poslanske skupine SDS za amandma odbora k 11. členu. Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! V demokratični državi in družbi, kar Slovenija je, morajo biti človekove pravice državljanov in njihovo spoštovanje najvišja vrednota in najpomembnejše merilo. To je osnova pravne države, obenem pa mora slednja biti tudi sposobna svoje državljane zaščititi pred grožnjami do njihove osebnosti, življenja, lastnine in njihove dobrobiti. Kazenski postopki morajo biti zato vodeni na način, ki je vreden človeka in njegovega dostojanstva, ob istem času pa se je ta ista oseba sposobna varovati pred nevarnostmi, ki nanjo prežijo. Predlog novega zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku je plod več mesecev dela in večjega števila usklajevanj. Pri njegovi pripravi je sodelovalo večje število zunanjih ustanov, strokovnjakov in pristojnih akterjev. Mnogi med njimi so bili do starejših različic kritični in mnogo dela je bilo potrebnega, da so bile napake odpravljene. In prav je tako. Spremeniti kazenske postopke je velika odgovornost, ki se je ne sme jemati zlahka. Novi predlog zakona je več kot potreben in prav je, da smo si glede njega vzeli čas. Njegov obseg je precej širok, vendar so njegove novosti prav tisto, kar bi moral vsebovati vsak zakon. Zakon v slovenski pravni red vnaša novosti iz evropske zakonodaje glede dostopa do odvetnika in jamstva za otroke, obenem pa vključuje zelo koristne in smotrne novosti glede načinov uporabe videokonferenc, koriščenja prometnih in bančnih podatkov in dokaznih standardov, predvsem v povezavi s tehnološkim napredkom. Pravo najprej zmeraj nekoliko zaostaja za prakso in napredkom tehnologije, vendar drugače ne gre in drugače ne sme biti. Tehnologije se ne smemo bati, temveč jo moramo izkoriščati na smotrn in uporaben način, utemeljen na obstoječih praksah koriščenja, ki pa ne bo kršil pravic posameznikov. Predlog zakona pred nami po mnenju Poslanske skupine SD ta cilj opravlja z odliko. Zakon o kazenskem postopku je eden od temeljev slovenskega demokratičnega pravnega reda. Temelji na standardih, ki so trdni, vendar mora vsak gospodar vsake toliko časa preveriti, kakšna je zemlja okoli temeljev in v kakšnem stanju so ti temelji. Če se pojavijo možnosti težav, mora delovati preventivno in ne čakati, da težave same pridejo do njega. Prav tako je s tem zakonom. Njegove novosti bodo dovolile, da eden od ključnih kamenčkov slovenskega pravnega sistema ostane tam, kjer je, mora biti in v kakršnem stanju je. Hvala.

Predlog zakona o kazenskem postopku, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Vlada, naslavlja implementacijo odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in dokumente pravnega reda Evropske unije. Ohranja upoštevanje načela pravne države, zlasti glede načela jasnosti in določnosti pravnih predpisov. Pri ureditvi invazivnih posegov, ki zadevajo prometne in bančne podatke, bolj jasno opredeljuje, da gre že po veljavni ureditvi za odločanje po uradni dolžnosti. Hkrati pa črta možnost, da prvostopenjsko sodišče odloča o primerih, ki so po mnenju Ustavnega sodišča Republike Slovenije v pristojnosti Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Smiselno enako velja za možnost nezavezujoče obrazložitve odločb, ki so zapisane v tako imenovanem lahkem branju ali so poenostavljene. Hkrati pa omogoča tovrstno pisno obvestilo mladoletniku o njegovih pravicah, s čimer se želi doseči večje razumevanje in utrjevanje zaupanja v pravno državo. Predlog zakona sledi doseganju večje jasnosti na področju opravljanja dela s priporniki. K temu pripomore tudi zahteva po varnem prenosu podatkov pri izvedbi videokonference ali prenosu podatkov prek elektronskih komunikacijskih naprav in povezav. Načelo pravne varnosti, ki je del načela pravne države, se tako zasleduje s prilagoditvijo veljavne ureditve odločbam Ustavnega sodišča Republike Slovenije in pravnemu redu Evropske unije. Načelo spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva se krepi s tem, ko se osebam, ki so zadržane zaradi pričanja, zagotavlja pravice pridržanih oseb, kar med drugim vključuje tudi pravico do medicinske pomoči ter pravico do prehrane, dostopa do pitne vode in sanitarij, gibanja ter počitka. To načelo se krepi tudi z možnostjo, da individualno oceno ogroženosti oškodovanca izdelajo ali posodobijo službe za podporo oškodovancem oziroma osebe, ki jih določi sodišče. Predlog zakona v Levici ocenjujemo kot primeren in ga bomo v poslanski skupini podprli. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana ministrica in predstavniki ministrstva! Osnovni cilj predloga zakona, ki je pred nami, je pravočasna prilagoditev postopkovnih določb, za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov glede na sistemsko in precedenčno odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-144/19 dne 6. 7. 2023, saj saj njena razveljavitev začne učinkovati dne 12. avgusta letos, ter tudi glede na prakso Sodišča Evropske unije ter prakso Evropskega sodišča za človekove pravice iz Strasbourga. Ustavno sodišče Republike Slovenije je z omenjeno odločbo, ki se nanaša na pridobivanje prometnih in bančnih finančnih podatkov s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, razveljavilo tri člene ZKP, saj so v neskladju z zahtevo po zagotavljanju sorazmernostnega ravnovesja med težo posledic posega v komunikacijsko zasebnost osebe, zoper katero katero je ukrep odrejen, in koristmi, ki bi zaradi tega nastale. S predlogom novele ZKP-P se sicer uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča, hkrati pa se opravljajo tudi manj zahtevne uskladitve ZKP s pravom Evropske unije, natančneje z dvema direktivama Evropske unije, ki sta v veliki meri že preneseni v pravni red Republike Slovenije. Hkrati pa je Evropska komisija v zvezi s predlaganimi rešitvami Republiki Sloveniji že posredovala uradni opomin oziroma obrazloženo mnenje. S predlogom zakona prihaja tudi do sprememb in dopolnitev v katalogu kaznivih dejanj po 149.a členu Zakona o kazenskem postopku, ki velja za dva različna prikrita preiskovalna ukrepa, za tajno opazovanje in pridobivanje prometnih podatkov za nazaj. V katalog se doda kaznivi dejanji grožnje in izdaje tajnih podatkov, kar ureja 149.b člen ZKP, kjer se podaljšujejo roki glede pridobivanja prometnih podatkov za nazaj za potrebe kazenskega Nadalje se v 156. členu ZKP določa drugačen dokazni standard za pridobitev zaupnih finančnih podatkov oziroma dokumentacije, kot so stanje na računu, promet in finančno poslovanje, ki se nanaša na posameznike, in nižji standard za vse ostale pravne subjekte. Predlog zakona je pravočasna prilagoditev postopkovnih določb, potrebnih za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij in bančnih podatkov glede na sistemsko in precedenčno odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-144/19 z dne 6. 7. 7. Ustavno sodišče je z omenjeno odločbo razveljavilo tri člene ZKP, saj so v neskladju z zahtevo po zagotavljanju sorazmernostnega ravnovesja med težo posledic posega v komunikacijsko zasebnost osebe, zoper katero je ukrep odrejen, in koristmi, ki bi zaradi tega nastale. Zaradi odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o prometnih podatkih predlog zakona posega tako v ureditev pridobivanja zakonito hranjenih prometnih podatkov kot tudi ureditev prometnih podatkov, ki se pridobivajo v realnem času, poleg tega pa je pridobitev naročniških elektronskih podatkov posameznika, ki niso javno objavljeni, vezana na sodno odredbo. Predlog zakona vsebuje tudi nekatere druge, manj zahtevne zakonske rešitve. Tako bolj jasno in humano ureja položaj oseb, ki se nahajajo v priporu, z vidika opravljanja dela, pravice do nočnih obiskov in ureditve evidence pripornikov. Poslanski skupini Svoboda ne podpiramo amandmajev k prehodnim določbam novele, s katerimi poskuša SDS zamakniti začetek uveljavitev ključnih rešitev za eno leto. Glede na odločbo Ustavnega sodišča je treba zagotoviti, da bodo te rešitve začele veljati 12. avgusta letos, sicer bosta policija in državno tožilstvo ostala brez pomembnih orodij za pregon kriminala. Ne drži, da se iz kataloga kaznivih dejanj, ki pride v poštev za prikrita preiskovalna ukrepa tajno opazovanje in pridobivanje zakonito hranjenih prometnih podatkov, črtajo kazniva dejanja goljufije na škodo Evropske unije iz 229. člena Kazenskega zakonika, onesnaženje pitne vode iz 336. člena KZ-1 in onesnaženje živil ali krme iz 337. člena KZ-1. Goljufija na škodo Evropske unije ima namreč v vseh oblikah zagroženo kazen pet ali več let zapora, kar pomeni, da v celoti ostaja v katalogu kaznivih dejanj. Za kaznivi dejanji onesnaženje pitne vode in živil ali krme pa je v primeru, da je njuna posledica huda telesna poškodba ali smrt ene ali več oseb, prav tako zagrožena kazen pet ali več let zapora, kar pomeni, da ostajata v katalogu. Kadar pa gre za lažje oblike teh dveh kaznivih dejanj, za kateri je zagrožena nižja kazen, pa niso izpolnjeni kriteriji, ki jih je Ustavno sodišče predvidelo za uvrstitev kaznivega dejanja v katalog. Ustavno sodišče je lažje oblike obeh navedenih kaznivih dejanj izrecno izpostavilo kot takšne, ki ne sodijo v katalog, in jih posledično vanj nismo mogli umestiti. Se pa na ravni EU pripravljajo spremembe, bodo vodile k višjim zagroženim kaznim za zadevna kazniva dejanja in slednja bodo posledično po višini zagrožene kazni prišla v katalog. V Poslanski skupini Svoboda predlog zakona podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Jože Tanko bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. **JOŽE Hvala lepa za besedo. Zakon o kazenskem postopku je zahtevna materija, povezana z implementacijo obsežnih direktiv in obsežnih odločb Ustavnega sodišča, tako je zapisano v obrazložitvi. Večinoma to drži, a po navadi ni tako zelo pomembno tisto, kar deklaratorno ureja novela, ampak postane bistveno tisto, česar v taki noveli ni ali pa se iz take novele črta. Vabljeni predstavniki tožilstva, sodstva, odvetniške zbornice in drugi, ki so razpravljali na Odboru za pravosodje, so poudarili, da je zakon slab, da uvaja nove neustavnosti, da novela v celoti ne rešuje ali neprimerno rešuje določbe direktiv in odločb Ustavnega sodišča. Ključne pripombe so bile povezane s podaljšanjem časa pridržanja prič, še posebej pri postopkih, povezanih z mladoletniki. Povedali so, da usklajevanje ni potekalo korektno in da skrajšani postopek ni primeren. Bolj ali manj so bile vse te pripombe stroke utemeljene. Zato smo poslanci Slovenske demokratske stranke predlagali, da bi se zaradi utemeljenih pripomb vabljenih razpravljavcev prekinila obravnava in da bi ministrstvo uskladilo rešitve zakona, ki bi jih v nadaljevanju obravnave popravili z amandmaji. Ministrica Katič je predlog zavrnila, prav tako koalicija. A novela ureja še nekaj, kar izstopa in česar ni mogoče prezreti. Vlada je predlagala in koalicija potrdila, da se iz nabora oziroma kataloga kaznivih dejanj, za katera so se do sedaj lahko izvajali predhodni prikriti preiskovalni ukrepi, črtata dva suma kaznivih dejanj, in sicer oškodovanje evropskih sredstev in onesnaženje pitne vode. Najbrž je večina razumela poanto te odločitve Golobove vlade in tudi ve, na kateri projekt se nanaša. Vlada s to rešitvijo želi že preventivno onemogočiti, preprečiti možnost vsakršnih predhodnih preiskovalnih postopkov, povezanih z gradnjo kanala C0, kanalizacije, ki jo ljubljanski župan Janković gradi prek vodonosnika, iz katerega se napaja Ljubljana s pitno vodo in pri katerem gre za oba problema, za sume oškodovanj pri črpanju evropskih sredstev, in kar je še hujše, za veliko ekološko grožnjo z onesnaženjem pitne vode. Pri čemer se bo vodo za pitje še dalo nadomestiti za vsakodnevno uporabo, ne bo možno pa za vsakodnevno uporabo zagotoviti vode za kuhanje, umivanje, tuširanje, pranje posode, perila in podobnega. Kljub temu da so bili člani vseh treh strank koalicije pobudniki vpisa pravice do pitne vode v ustavo, da so bili veliki podporniki referenduma pri Zakonu o vodah, na katerem je bil zakon z veliko večino zavrnjen, predlagajo rešitev, s katero rešujejo ljubljanskega župana. Iz dela preiskovalne komisije, ki preiskuje kanal C0, lahko zaznamo številne nepravilnosti. Če bo ta zakon sprejet, teh predhodnih preiskovalnih ukrepov ne bo možno izvajati in o pravilnosti uporabe teh ukrepov ne bo moglo odločati niti sodišče, ker do sodišča niti prišla ne bodo. Naj ob tem še spomnim, da bi morala biti vsa zakonodaja, povezana z leta 2016 izvedenim vpisom v ustavo, implementirana najkasneje do konca leta 2018, torej pred šestimi leti, a do danes ni realiziranega skoraj nič. S tem zakonom pa Golobova vlada v pravni red vnaša rešitev, ki je smiselno diametralno nasprotna z zapisi v ustavi, s črtanjem prikritih preiskovalnih ukrepov zaradi zlorab pri uporabi sredstev EU pa jasno sporočilo, da je tovrsten kriminal dovoljen. Prav nihče iz koalicije pri obravnavi zakona na odboru ni razpravljal o vsebini zakona niti predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič niti SD. Edino, čemur so se posvetile poslanke Svobode, so bili postopkovni predlogi, s katerimi so onemogočale vsebinske razprave poslancev SDS, kar je na koncu pripeljalo do jemanja besede in prepovedi razprav o kaznivih dejanjih pri črpanju evropskih sredstev in onesnaženju pitne vode. To je vse, kar so prisotne poslanke koalicije na odboru zmogle. Poslanska skupina je vložila dva amandmaja, s katerima predlagamo enoletno podaljšanje uporabe dosedanjih določb zakona, povezanih z oškodovanjem evropskih sredstev in onesnaženjem pitne vode, in s tem zamik uveljavitve določb lex Janković. Upam, da bo prevladal razum. Hvala Hvala lepa. In še poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. **DR. Spoštovana ministrica s sodelavci, poslanke in poslanci! Predlog zakona prinaša dve EU direktivi, in sicer direktivo o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku ter o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku. Določi se pravica mladoletnika, da je, takoj ko je seznanjen s tem, da je osumljen ali obdolžen, nemudoma obveščen ne le o svojih pravicah, kot je bilo urejeno doslej, temveč tudi o splošnih vidikih poteka postopka. Obvestilo o pravicah mora biti v skladu z direktivo, ki se prenaša, lahko berljivo ali poenostavljeno, zato je predlogu zakona priložen vzorec takšnega poenostavljenega pisnega obvestila. Doda se nova določba, da se mladoletniku ob pridržanju zagotovi skrb za njegovo zdravje, telesni in duševni razvoj ter spoštovanje svobode veroizpovedi oziroma prepričanja. Novela zakona zasleduje tudi cilj uresničitve nekaterih odločb Ustavnega sodišča, denimo glede nadomestne izvršbe kazni zapora. Predlog uresničuje tudi odločbo Ustavnega sodišča glede pridobivanja podatkov ter tudi specifično o pridobivanju finančnih oziroma bančnih podatkov. Predlagatelj novele je tako oblikoval ožji katalog kaznivih dejanj, za katere so mogoči ukrepi, določil višji dokazni standard za izvedbo ukrepa in določil, da mora odredba vsebovati obrazložitev sorazmernosti, ter časovno zamejil možnost pridobivanja prometnih podatkov. Pri podatkih o imenu plačilnega računa se bo zahtevala sodna odredba. Glede podatkov, ki se nanašajo na pravne osebe ali podjetnike, se ohranjajo standardi veljavne ureditve, za podatke fizičnih oseb pa je po novem predlogu potrebna sodna odredba ter višji dokazni standard. Novela uresničuje odločbo Ustavnega sodišča glede zahteve za varstvo zakonitosti in predloga za odložitev ali prekinitev izvršbe zaporne kazni pri tem. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da je veljavni zakon v neskladju z ustavo, ker obsojencu ne omogoča, da v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti predlaga odlog ali prekinitev izvršbe kazni kazni zapora. Z novelo se dopušča možnost vložitve predloga za odložitev izvršbe pravnomočne sodne odločbe, s katero je bila obdolžencu, ki je na prostosti, izrečena zaporna kazen. O takšnem predlogu bo odločal senat treh sodnikov Vrhovnega sodišča. V korist obdolženca ga bo moč podati v zahtevo za varstvo zakonitosti. Predlog prinaša še nekatere dodatne spremembe, kot so: policija lahko osebe, ki jih najde na kraju kaznivega dejanja, po trenutni ureditvi zadrži do prihoda preiskovalnega sodnika, torej za šest ur, predlagana je možnost podaljšanja tega časa za najkrajši možni čas in največ do 18 ur, s pravico do medicinske pomoči, prehrane, pitne vode, sanitarij, gibanja ter tudi počitka. Poleg tega prinaša možnost tolmačenja prek videokonference. Ti dve spremembi v Novi Sloveniji ocenjujemo kot pozitivni. Iz evidence pripornikov pa se briše dolžnost zbiranja prstnih odtisov, kar nam ni bilo dovolj pojasnjeno. Medtem pa Državnotožilski svet izraža naslednje pomisleke. Spremenjeni dokazni standardi pri določenih prikritih preiskovalnih ukrepih so previsoki in bodo v negativnem smislu vplivali na učinkovitost kazenskega pregona. Izražajo dvom, ali je možnost 24-urnega zadržanja prič primerna, saj ne gre za pridržane osebe. Nasprotujejo, da bi o predlogu za odložitev izvršbe zaporne kazni odločal senat treh sodnikov Vrhovnega sodišča. Predlog ne prinaša kakšnih odmevnih sprememb. Razumemo sicer cilj Vlade, da se zakon uskladi z direktivami EU in tudi z odločbami Ustavnega sodišča, slišali pa smo nekatere pomisleke Državnotožilskega sveta. Postavlja se na primer vprašanje, ali so dokazni standardi pri prikritih preiskovalnih ukrepih po tej noveli res previsoki ter ali ne bi bilo odločbam Ustavnega sodišča mogoče zadostiti z ohranitvijo nižjih dokaznih standardov. Ali je predlagani seznam kaznivih dejanj za izvajanje pridobivanja podatkov morda zastavljen preozko? Zaradi tega v Novi Sloveniji predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 18. junija 2024. V razpravo dajem 19. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Aha. Še kdo, morda? Kolega Tanko, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. S tem amandmajem, ki ga je vložila koalicija, se dodatno dvigujejo standardi v preiskovalnih postopkih in se standardi za preiskavo fizičnih oseb in zdaj tudi gospodarskih družb v bistvu izenačujejo. Iz razprav, ki smo jih slišali na odboru, so celo predstavniki tožilstva povedali, da so že obstoječi standardi za preiskavo, ki jih imajo, previsoki, prezahtevni in da so tudi zaradi tega potem v postopkih mnogi dokazi izločeni in storilci najhujših kaznivih dejanj na koncu oproščeni. Lahko so obtoženi, nekateri, ki so povezani z nekimi kriminalnimi dejanji, v isti verigi v Italiji, lahko v Srbiji, v Sloveniji so pa oproščeni. Ti standardi se za ta huda kazniva dejanja zaostrujejo, po drugi strani pa imamo primer, ko so dovolj v nekaterih primerih indici, da se sproži kazenski postopek. Imamo primer, ko je bilo dovolj, da je nekdo napisal, da je bila neznanega dne na neznanem kraju na neznan način neznana količina denarja dodeljena, in se je vlekel več let kazenski postopek, ki se je na koncu končal z zastaranjem. Treba je na neki način uravnotežiti kazenske postopke. Ne morejo biti za najhujša kazniva dejanja, povezana recimo, ne vem, z oškodovanji evropskih sredstev, recimo z onesnaženjem vode, z mamilarskimi posli, z drugimi zadevami, zahtevani izredno visoki standardi, po drugi strani pa je dovolj, da se proti kakšni osebi sproži postopek, kjer so dovolj indici. In potem taka sodba, indična sodba, ki ni doživela zaključka z oprostilko ali s ponovno potrditvijo obtožbe na na končni instanci, najbrž predvsem zaradi strahu, da bi to končalo na Evropskem sodišču in da bi se ta blamaža slovenskega tožilsko-sodnega sistema pokazala, enostavno zastara in se potem ti sumi vlečejo naprej. Ker pač tega končnega izreka v teh postopkih ni. Mislim, da bi glede na to, kar so povedali razpravljavci na odboru, to se pravi tisti vabljeni, ki se vsakodnevno ukvarjajo s pregonom kaznivih dejanj, to pa so policija, tožilstvo, sodstvo, jim prisluhnili, da bi podprli naš predlog za prekinitev seje odbora in da bi te stvari uskladili tako, da bi lahko odgovarjali, primerno odgovorili na to, kako se postopki vodijo v takih primerih, kot jih obravnava novela Zakona o kazenskem postopku. Najbrž je to minimalni standard komunikacije. Mi vemo, da bodo razlike med pogledi policistov, da bodo razlike med pogledi tožilcev in sodstva in tako naprej, vendar pa bi nek minimalni standard soglasja na tem področju morali doseči. Tako pa so novelo zakona kritizirali tako tožilci kot sodniki. Zaradi tega, ker se nihče z rešitvijo ne strinja, ni rečeno, da je novela dobra. Očitno ni dobra. Ker tam, kjer bi pričakovali, da postopki najlažje stečejo, to je pri hudem kaznivem dejanju, se zadeve najbolj zaostrujejo in se zahtevajo najvišji dokazni standardi. Na drugi strani potem, ne vem, pri nekaterih dejanjih še sodstvo izloča stvari, ne vem sicer zakaj, zaradi vmesnih ali naknadnih sprememb in tako naprej, in imamo največje ase v tej državi, ki so bili udeleženi v določenih kazenskih postopkih z utemeljenimi sumi storitve kaznivih dejanj, na koncu so oproščeni in se jim in veselo odkorakajo, če so v priporu, na prostost in na koncu zahtevajo še visoke odškodnine. Zato smo tudi predlagali, Zato smo tudi predlagali, da bi se ponovno sestali predlagatelji, to se pravi ministrstvo, in uporabniki tega zakona in da na teh področjih ne bi stvari, bom rekel, radikalizirali v tako v tako visoke standarde, da so postopki proti najhujšim storilcem kaznivih dejanj praktično neizvedljivi. To je poanta tega zakona. Tudi kar zadeva pridobivanje prometnih podatkov in tako naprej, je bilo opozorjeno na odboru, da bodo težave. težave. Če smo seznanjeni, da bodo težave z izvajanjem zakona, in potem z zakonom rinemo naprej samo zato, da bo pod deklaracijo, da smo sprejeli neke odločbe oziroma implementirali direktive in delno sanirali odločbe Ustavnega sodišča, potem je nekaj s temi ravnanji narobe. Mislim, da je treba pri stvareh, za katere vsi opozarjajo, da so slabe, pač sprejeti rešitve, ki bodo dobre, ki bodo dosegle namen. Namen novele Zakona o kazenskem postopku, tako, kot je ta napisan, je to, da se določenih postopkov oziroma preiskovalnih dejanj praktično s prikritimi ukrepi niti ne bo moglo izvajati. Niti ne bo moglo izvajati. Napovedano je bilo tudi, da so nekatere neustavnosti. Lahko pričakujemo, da bo šla novela na Ustavno sodišče, predvsem kar zadeva področje prič, pridobivanja podatkov in pridržanja mladoletnikov in postopkov z mladoletniki. Če smo na to na odboru vnaprej opozorjeni, da zna biti problem, najbolj normalno, da se predlagatelj odzove, stopi korak nazaj, ponovno preveri rešitve. Ker je bilo tudi povedano na razpravi na odboru, da so bili mnogi v teh postopkih usklajevanja zakona izigrani ali pa nezadostno upoštevani ali pa niti ne informirani, tako da niso imeli niti zadnje verzije zakona pred sabo, ko so prišli na odbor, potem je jasno, da postopek usklajevanja priprave zakona s s tožilstvom, sodstvom, odvetniško zbornico, ne vem, operaterji in tako naprej ni potekal na tak način, kot bi moral. Če se vztraja na teh rešitvah, potem se rine zavestno v nove težave oziroma v blokado tistih kaznivih dejanj, ki bi jih dejansko morali preiskovati oziroma pospešiti njihovo preiskavo in poenostaviti, olajšati preiskavo, ne pa zategniti do kraja tako, da ne more sistem pri izvajanju svojih nalog nikamor in se potem to konča z zavrženimi, oprostitvami, izločitvami dokazov in tako naprej in tako naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu in amandmaju? Še? Vidim, da je interes in vas bom prosila za prijavo. In vas prosim za prijavo.

zagotoviti veljavnost teh rešitev, ki jih imate pred sabo, v nasprotnem primeru Policija in Državno tožilstvo ostaneta brez pomembnih orodij za pregon kriminala. Pobudniki ustavne presoje so prejšnji zakon, novelo ZKP-N, dali na Ustavno sodišče in dosegli višje dokazne standarde. Ustavno sodišče je zelo konkretno dalo napotilo pri posameznih določitvah, kako jih tudi izvesti. Seveda smo se poskušali usklajevati, ampak imamo na eni strani tožilce in policijo, ki seveda opozarjajo, da te ustavne odločitve, mnenja posameznih ustavnih sodnikov v veliki meri otežujejo njihovo delo, ampak takšne standarde imamo in Ustavno sodišče, njihovo odločbo je treba spoštovati, na drugi strani pa imamo seveda odvetnike, ki bi si želeli še več, zato da lažje ubranijo svoje kliente pred sodišči, kar je popolnoma razumljivo. Glede amandmajev, ki jih imamo danes pred sabo,

Tudi tukaj imamo seveda višje dokazne standarde, ampak kot sem včeraj povedala in kot smo povedali tudi na odboru, pripravljamo že naslednjo novelo in tudi spremembo Kazenskega zakonika. Takrat bo tudi mesto, kjer bo seveda na razpolago čas čez poletje in v jeseni, da s stroko pretehtamo in poskušamo doseči večje razumevanje, kar se tiče predlogov zakonov, ki jih boste imeli pred sabo. Kar se tiče kaznivih dejanj, kjer predlaga amandma SDS, pa ponovno poudarjam ali pa ponavljam to, kar je pred mano že povedala tudi poslanka. Ko govorimo glede kaznivega dejanja iz 336. člena Kazenskega zakonika, onesnaženje pitne vode, in tudi 337. člena Kazenskega zakonika, to je onesnaženje živil ali krme, če je njuna posledica hujša telesna poškodba ali smrt ene ali več oseb, je zagrožena kazen več kot pet let in že avtomatsko ostaneta v tem katalogu. Za nižje pa je Ustavno sodišče izrecno na podlagi presoje, ki sta jo vložila SDS in Levica, odločilo tako, kot je potem tudi povzeto in danes predlog, ki ga imate na mizi. Kar se tiče kaznivega dejanja iz 299. člena, goljufije na škodo EU, pa je zagrožena kazen več kot pet let in ostane v katalogu kaznivih dejanj. Še enkrat ponavljam, tudi sama bi si želela imeti več časa, ampak ta zakon je možnost usklajevanja vseh različnih deležnikov, ki opozarjajo na to, da imajo težave pri izvajanju visokih standardov, ki jih postavlja Ustavno sodišče. Kot ministrica za pravosodje odločitve Ustavnega sodišča spoštujem. Zato ponovno naprošam poslanke in poslance, da danes s tem uskladitvenim amandmajem in predlogom, ki ga imate pred sabo, brez amandmajev SDS, predloge tudi podprete. Hvala.

da bi opravičevali skrajšani postopek, če se samo odvetniki ne bi strinjali. To ste lepo povedali, s tem se da tudi strinjati. Ampak so vsi deležniki na Odboru za pravosodje izrazili svoje nestrinjanje s skrajšanim postopkom, prav vsi. Edina, ki je bila zadovoljna, je bila zadovoljna ena predstavnica civilne družbe, zaradi tega ker ste nekaj noter vnesli. Vsi ostali so kritizirali tako materijo zakona kot tudi sam postopek sprejemanja zakona. zakona. Po drugi strani smo pa včeraj poslušali, kako je predlog Nove Slovenije za spremembo Kazenskega zakonika nedodelan in ne vem, kaj še vse, cela predavanja smo poslušali v tej dvorani, kako se ne posluša stroke, da je treba imeti odprto razpravo, ampak tudi pustili ne boste, da pride do druge obravnave. Saj bi lahko na matičnem delovnem telesu včerajšnji predlog spremembe Kazenskega zakonika zavrnili, ampak tudi do tega ne bo prišlo. Tu se pa hiti s takimi sistemskimi spremembami. Zakaj, če imamo samo eno ustavno odločbo, kakor sem sam gledal v v gradivu za ta zakon, imamo samo eno ustavno odločbo, ki jo je treba implementirati do 12. avgusta, zakaj niste samo za to odločbo predlagali skrajšanega postopka? Tudi to bi lahko sprejeli. Šli ste pa spreminjat komplet neke sistemske ureditve, kakor je kolega Tanko povedal, črtali iz nabora prikritih preiskovalnih ukrepov neka kazniva dejanja, verjetno zaradi ene dotične osebe. Zakon ima 37 členov, kar pomeni, da ne gre samo za implementacijo ene ustavne odločbe, ampak gre za celokupen nabor teh ustavnih odločb, ki so še vedno neuresničene. Če ste tam roke zamudili, je čisto vseeno, če bi to materijo, ki jo rabite do 12. avgusta, sprejeli po skrajšanem postopku, za vse ostale bi pa izvedli redni postopek pa bi se zadeve lahko amandmirale tako na matičnem delovnem telesu kot tudi na sami seji zbora. zbora. To hitenje je res malo problematično. Zdaj pa še zadrževanje prič. Državnotožilski svet vas je opozoril, da se po novem to nanaša na čisto vsa kazniva dejanja v Kazenskem zakoniku. Do zdaj smo imeli pa zadevo opredeljeno samo za 308. člen, se mi zdi, ki je povezan s tihotapljenjem ljudi čez mejo. Po novem

Hvala za besedo, predsednica. Naj začnem s tem, da menim, da je treba odločitve neodvisnih institucij spoštovati, tudi če se z njimi ne strinjamo, in da poskušamo tiste dele, s katerimi se morda ne strinjamo, ali pa smer, ki se nam morda ne zdi prava, rešiti skozi pravni sistem, ki je predviden, in skozi pravna sredstva, ki jih imamo na voljo. S tega vidika razumem novelo, ki jo imamo danes pred sabo, in njen cilj, da uresniči odločbe Ustavnega sodišča. S te točke razumem razprave nekaterih opozicijskih poslancev glede usklajevanja. To je sicer najlažje kritizirati. Na drugi strani pa razumem tudi Ministrstvo za pravosodje, ki mora iskati eno odgovorno politiko, eno ravnovesje med tem, da lovi roke, in na drugi strani, da izvaja neko učinkovito noveliranje zakonov in ne dela vsake odločbe posebej. To lahko morda tudi razumemo, verjetno tisti izmed vas, ki ste kdaj delali na ministrstvih, še bolj kot jaz. Glede na to, da smo pa pri prvem amandmaju, kjer je po navadi dovoljena širša razprava, bi izkoristila svoj čas, da pogledam v prihodnost, predvsem zato ker je bilo napovedano s strani ministrstva, da se že pripravljajo naslednje novele. Menim, da ko govorimo o Zakonu o kazenskem postopku in če se sprašujemo o prioritetah za njegovo novelacijo, bi si upala trditi, da vsi v tej dvorani in večina ljudi v družbi na splošno zelo jasno vidi eno prvo prioriteto. Jaz si zelo želim, da bo ta naslovljena v naslednji noveli, in to je naša absolutna, bolj papeška od papeža, ekskluzija dokazov. Na to opozarjajo strokovnjaki, predvsem tožilci, in tudi v mednarodnih primerjavah se izkazuje, da imamo res enkraten kazenski postopek, ki varuje, izjemno varuje, že skoraj nesorazmerno, pravice obdolženca v kazenskem postopku. Menim, da je bilo že veliko rečenega na to temo, da je veliko rešitev že bilo predlaganih, verjetno na ministrstvu tudi vodijo že dlje že dlje časa strokovne razprave na to temo in se veselim, da se bo, če ne že med poletjem, najkasneje jeseni ta debata resno odprla tudi z naslednjo novelo Zakona o kazenskem postopku. Ker menim, da je to ena prioriteta, kjer kjer vlada dosti veliko skupno mnenje, da moramo to izboljšati. Tako da gledam s tega, te novele, ki razumem, da lovi nekatere roke in poskuša čim bolj optimalno, čeprav ne idealno, realizirati nekatere odločbe Ustavnega sodišča in direktive, da bomo šli potem res na tisto ključno prioriteto in da bo naslednja novela vsebinska in se tikala

Ključno vprašanje, ki se najprej pojavlja ob tovrstnih novelah zakonodaje, je, ali bomo s sprejetjem tega predloga zakona povečali zaupanje slovenske javnosti, državljank in državljanov, davkoplačevalcev v pravosodni sistem. To je ključno vprašanje. Pred dnevi nas je Evropska komisija spodbujala, da nadaljujemo z reformo pravosodnega sistema. Sprašujem se, ali je ta novela Zakona o kazenskem postopku del te reforme ali ne. Na nek način si to vprašanje postavlja tudi Državnotožilski svet. Na podlagi včerajšnje lekcije, ki smo jo dobili opozicijski poslanci, sem nekako prišel do zaključka, da pravzaprav pri tem amandmaju k 19. členu in k temu zakonu pravzaprav na podlagi moje osnovne diplome niti ne bi smel razpravljati oziroma nisem poklican, usposobljen za razpravo. Morda res, zato pa sem prebral mnenja relevantnih institucij, državnih inštitucij. Ena od teh je Državnotožilski svet. Saj vsi, ki sedite zdaj v tej dvorani, nas je relativno malo, to besedilo poznate. Ne pozna ga pa slovenska javnost, razen tistih, ki se po strokovni plati ukvarjajo s tovrstno zakonodajo. Kaj pa pravi Državnotožilski svet, ki je bil vključen v usklajevanje, obravnaval osnutek tega zakona na nekaj sejah in na nekaj sejah, mislim, da najmanj treh, obravnaval tudi predlog, ki ga je Vlada poslala v Državni zbor? Državnotožilski svet na prvem mestu ne podpira kazuističnega pristopa spreminjanja zakonodaje. Kazus je primer, konkreten primer. Ne bom zdaj imel predavanja o rimskem pravu, ker ni točka dnevnega reda. Pri tej pripombi, zanimivo, tudi na naslednjih dveh sejah, ne samo na prvi, ko je obravnaval predlog, Državnotožilski svet vztraja. To je resna pripomba. Naprej. Državnotožilski svet ocenjuje, da niso izpolnjeni pogoji za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, saj gre pri nekaterih predlaganih spremembah za radikalen poseg z bistvenimi posledicami. Če hoče kdo replicirati, naj replicira Državnotožilskemu svetu, jaz to zgolj prenašam. To so podlage, na podlagi katerih sem skonstruiral svojo razpravo in na podlagi katerih tudi tega amandmaja k 19. členu, ki ga predlaga koalicija, ne bom podprl. Nadalje, naslednja pripomba Državnotožilskega sveta je: spremenjeni dokazni standardi pri določenih prikritih preiskovalnih ukrepih so previsoki in bodo v negativnem smislu pomembno vplivali na delo državnih tožilcev in na učinkovitost kazenskega pregona, kar lahko ima neslutene posledice, kolegice in kolegi. Tako Državnotožilski svet. In zdaj se spet vračam k prvotnemu vprašanju, ali s to novelo Zakona o kazenskem postopku dvigujemo stopnjo zaupanja državljank in državljanov v pravosodni sistem. Odgovor je na dlani in je negativen. Naprej. V zvezi s predlagano spremembo, vezano na uresničitev odločbe Ustavnega sodišča iz decembra 2022, Državnotožilski svet meni, da je sistemsko nedomišljena. To je huda kritika. jaz nisem odvetnik Državnotožilskega sveta, ampak vse te zadeve zakonodajalec mora vendarle upoštevati. Predlog ne upošteva napotka Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da ima zakonodajalec na voljo široko polje proste presoje, v katerem mora upoštevati ustavne pravice udeležencev, sicer pa je pri oblikovanju nove rešitve suveren. Končno ni v skladu z digniteto sodstva, da bi o predlogu za odločitev izvršitve pravnomočne sodne odločbe, s katero je bila obdolžencu, ki je na prostosti, izrečena zaporna kazen, odločal senat treh sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. In še več, da ne naštevam, še več je teh pripomb. Zato si v tem kontekstu zgolj želim, priporočam, čeprav bo priporočilo naletelo, tako kot do sedaj vedno, na gluha ušesa, da vendarle relevantne pripombe tako pomembnih državnih institucij – pripomb Vrhovnega sodišča niti ne bom našteval, bo kdo drug da bi vendarle v zakonodaji morali to upoštevati, če že ne upoštevamo tistih, ki niso pravne stroke. Hvala lepa.

Hvala. Ko smo usklajevali, smo usklajevali s predstavniki sodstva. Povedano je bilo, da predstavniki sodstva nasprotujejo določbi glede lahkega branja. Tam smo z amandmajem popravili, da je nedvoumno jasno, da ni pravno zavezujoča, in mislim, da s tem tudi zadostili, in mislimo, da je to pridobitev. Državnotožilski svet je podal v času priprave zakona samo eno pripombo, da nasprotuje kazuističnemu pristopu priprave zakona. In nič drugega, samo to. Kar je bilo potem na odboru povedano, mislim, da je mnenje posameznika. Verjamem, da so se ustavni sodniki seznanili tudi z mnenjem, ki je bilo predstavljeno, kar se tiče njihovega odločanja. V to se ne bom spuščala. V času priprave pa smo sodelovali, kot sem rekla, s predstavniki Državnega tožilstva, predstavniki sodstva, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, policije, različnimi pravnimi strokovnjaki. Med njihovimi pripombami, upoštevajoč to, kar je ustavno sodišče naložilo, smo tehtali. In ta predlog je danes pred vami. Največ pripomb je bilo glede lahkega branja. Ampak ko smo se danes pogovarjali, že tipko oziroma tapko omogoča izdajo ene take poenostavljene razlage odločitve posameznega odločevalca v kazenskem postopku. Kar se tiče višjih dokaznih standardov. Ja, ti so posledica tega, kar je odločilo Ustavno sodišče na podlagi pobude za presojo ustavnosti posameznih določil Zakona o kazenskem postopku, novela N, glede prikritih preiskovalnih ukrepov. Glavnina, ki jo imate danes pred sabo, se nanaša prav na izvajanje te ustavne odločbe, za katero pa ne bi rekla, da je lahka, ker mislim, da je debela, če jo natisnemo na obeh straneh, in smo zelo tehtali, kako jo uresničiti. Ampak odločitvi Ustavnega sodišča smo sledili in zato ta vsebina,

12. avgust je dosegljiv, tudi če zdajle zakon pade, zato ker imate instrument, ne vem, nujnega postopka, imate instrumente izredne seje, imate lahko tudi skrajšani postopek na izrednih sejah. To je vse dosegljivo. Izgovarjanje na to, da do 12. avgusta ni možno nič narediti, ne vzdrži. Poslovnik poznate, saj ste bili tukaj tudi ena od vodilnih funkcionark v Državnem zboru. Da se to da narediti, vam dokazuje ta primer priznanja Palestine čez noč, tudi mimo standardov, ki so bili do sedaj v veljavi, kar se tiče glasovanja o, ne vem, posvetovalnih referendumih in tako naprej. Skratka, da se. Izgovarjanje na to, da se določeni postopki ne dajo izpeljati, ne vzdrži. Mislim, da je bilo, kar zadeva poročilo odbora, premalo poudarjeno, premalo poudarjeno, da se praktično ves sodni sistem, ki je tudi seznanjen z odločbo Ustavnega sodišča, z rešitvami ne strinja. Niso rekli, da se ne strinjajo z odločbo Ustavnega sodišča, ampak da se z rešitvami zakona, ki ste ga predlagali, ne strinjajo. To so povedali, lahko kar poimensko, če hočete: predstavnik Vrhovnega sodišča, Vrhovnega državnega tožilstva, Državnotožilskega sveta, Odvetniške zbornice, operaterji in tako naprej. Ti so povedali, da se z rešitvami ne strinjajo. S pristopom se tudi niso strinjali, ker so bili v pomembnem delu izločeni iz usklajevanja. Niso imeli niti zadnje verzije vloženega zakona

Zdaj pa mogoče še stavek ali dva o tem, kaj pomenijo previsoki dokazni standardi. Višji ko so dokazni standardi, večja je zaščita storilcev kaznivih dejanj. To je neposredno povezano, to je korelacija. To je korelacija. Kar zadeva odločbo Ustavnega sodišča, je uporaba tistega, kar je Ustavno sodišče naložilo, ampak je treba pač primerno uporabiti, ne ekstremno. Ne ekstremno. Ne tako, kot so povedali tožilci, da praktično ne boš mogel nobenega storilca kaznivega dejanja sploh pripeljati do obtožnice na osnovi dokaznih materialov. To je problem. Na ta način, ko ste izpeljali tak pristop in zapisali take rešitve, ste dali zeleno luč vsem storilcem kaznivih dejanj, storilcem najhujših kaznivih dejanj, ki lahko, ne vem, počnejo karkoli, ker bo praktično vse, kar bo pridobljeno, tako ali drugače na sodišču padlo zaradi, bom rekel, nepravilne uporabe ali pa preslabe uporabe ali pa nezadostne uporabe dokaznih materialov, dokaznih standardov, zaradi kršitve tega. Mislim, da naloga zakonodajalca oziroma Vlade in zakonodajalca ni to, da zaščiti najhujše storilce kaznivih dejanj. In tu imamo pred sabo pravzaprav rešitev, ob katero so se spotaknili praktično vsi. Praktično vsi – sodstvo, tožilstvo, operaterji, ki so dolžni v določenih primerih zagotavljati prometne podatke iz naslova komunikacije, in tako naprej. Poglejte, kam smo to pripeljali. In ukvarjali se bomo s storilci tistih majhnih kaznivih dejanj in tam bomo pa naredili, ne vem, pogrome. Ti glavni storilci kaznivih dejanj pa bodo veselo potovali. Ni problem dobrih odvetnikov, problem je tudi podlaga, na osnovi katere se določeni postopki vodijo, to je pa Zakon o kazenskem postopku in pa tudi opredelitev kaznivih dejanj v Kazenskem zakoniku. To je problem. Če to opredelimo tako, da se je možno obraniti brez odvetnika, kot bo v tem primeru, potem je to to. Dobri odvetniki so pa pač zato, da branijo ljudi, saj to je njihova osnovna naloga. problem je, da moramo narediti pravo podlago, primerno podlago, da bodo lahko tudi sodniki, tožilci, policija delali na ustrezen način. Ne da se potem, bi rekel, vsi ti postopki prefiltrirajo, nekaj ne gre, se konča s poročilom policije, nekaj zavrže tožilec, nekaj sodišče izloči, potem izda ne vem kakšno sodbo, še kaj zastara vmes in na koncu ni noben storilec hudega kaznivega dejanja obsojen. To imamo, saj vidite, koga vse se je spustilo v zadnjem času pa koga vse se je oprostilo v sodnih postopkih, in za koliko denarja tudi. Potem padajo sumi na tiste, ki bi morali te zadeve izpeljati, pa jih tudi objektivno ne morejo. Tudi objektivno jih ne morejo,

Hvala, predsednica, za besedo. Prijavila sem se k razpravi, v bistvu sem se želela malo odzvati na razpravo kolega Horvata, ampak bi bilo morda preširoko za repliko. Gospod Horvat je navajal argumente enega od deležnikov in mislim, da je s tem res postavil postopek usklajevanja in na splošno strokovnega posveta, na podlagi katerega oblikujemo neke zakonodajne rešitve, izven konteksta. Ministrstvo se je gotovo usklajevalo z več kot 10 deležniki in zdaj izpostavljati samo mnenja enega, zelo legitimnega, ampak samo enega sveta, Državnotožilskega sveta, se mi zdi res kar zavajajoče. Ampak izgleda, da je to nek modus operandi, ker je tako najlažje najlažje ljudi prepričati brez dejanskih vsebinskih, nekih širših temeljev. Ker včeraj, ko je Nova Slovenija predlagala kazenski zakonik, to ni zakon o kazenskem postopku, to sta dva različna zakona, ampak včeraj smo slišali nek podoben poskus.

obstaja v Sloveniji samo en profesor na tem področju. Mene so učili vsaj štirje profesorji na področju kazenskega prava, pa samo na eni fakulteti, teh imamo v Sloveniji več. Verjetno se je treba širše posvetovati in usklajevati pri vsaki temi. Tako da zdaj delati neko pretirano dramo samo z vidika enega deležnika se mi zdi, da se jemlje zadevo izven konteksta. Saj vemo, da tudi ko smo pisali seminarske naloge v šoli, nismo navajali samo enega vira, ampak jih je treba navajati več. Mislim, da je korektno, da tudi naše razprave postavimo v ta kontekst. Hvala. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav prisotnim gostom, ministrici za pravosodje! Imamo torej spremembe Zakona o kazenskem postopku, in sicer je razprava o amandmaju k 19. členu, ki je seveda tudi naveden v ciljih predlagatelja. In sicer, osnovni cilj je nekako pravočasna prilagoditev postopkovnih določb, potrebnih za pridobivanje prometnih podatkov s področja elektronskih komunikacij. Torej zadeva, po domače, prikrite preiskovalne ukrepe, in sicer da se dovoli odredba preiskovalnemu sodniku, da odredi banki, hranilnici, drugi plačilni instituciji, da posreduje zahtevane podatke, ki so potrebni za preiskavo kaznivega dejanja. dejanja. Če nadaljujem s tem, kaj nas je zmotilo na matičnem delovnem telesu, Odboru za pravosodje. Seveda nas je zmotilo, vse skupaj, ki smo bili tam, razen nekaj prisotnih strokovnjakov, da so dejansko takšni postopki, kot je sprememba Zakona o kazenskem postopku, potrebni dobre in seveda počasne obdelave in nikakor ne sovpadajo s skrajšanim postopkom procesa v Državnem zboru. Če gremo naprej. Dejansko smo slišali Državnotožilski svet, ki je povedal, kot smo danes že tudi nekateri rekli, kazuistični pristop pri prejšnjem sprejemanju zakonodaje, kar pomeni, da v Sloveniji sprejemamo zakonodajo rokohitrsko. In ker jo sprejemamo rokohitrsko in ker tudi imamo ogromno sprememb zakonodaje, potem prihaja do vedno večje zmešnjave. Tega seveda v drugih članicah Evropske unije ni, da bi, ko pride nova vlada, spremenila vse, kar je naredila prejšnja. Če gremo naprej. Nas je seveda zmotilo tudi to, da imamo ogromno pripomb na vsak predlog Vlade. Na vsak predlog. Tudi na tega, spremembe Zakona o kazenskem postopku in predlog Ministrstva za pravosodje, imamo ogromno pripomb, ki jih zapiše Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. In potem tudi opozorila Odvetniške zbornice in tako naprej, da ta zadeva pa ne pije vode in je v in je v neskladju z ustavo in bo, seveda, če pride do presoje, tudi padla na tej presoji pri Ustavnem sodišču. Potem pa smo seveda nekako s temi določbami, moram reči, sledili

ker nam nikakor ne gre skupaj, da sta se črtala iz kataloga kaznivih dejanj onesnaženje pitne vode kot kaznivo dejanje in kaznivo dejanje goljufije na škodo, oškodovanje evropskih sredstev. Evropski denar je tudi Evropski denar je tudi slovenski denar in jaz sem vesel, če dobro počrpamo evropska sredstva. Ampak pri zadnjih indicih iz Evropske komisije je že prišlo do tega, da se nam dogaja pri tej vladi, dejansko morda izgubili zaprošena sredstva iz Solidarnostnega sklada, zato ker smo dajali napačne podatke. In potem najprej daš napačne podatke, to vse močno, se temu reče, napihneš, po domače, in potem, če pride do tega, da moraš ta sredstva vračati, pa sedaj več ne boš procesiran, zaradi tega ker si veliki bos.

bolj upoštevali stroko, bolj upoštevali pravne strokovnjake, ki pravijo, da naj zakonov, kot je ta, ki dejansko posegajo tudi v pravice oseb, državljanov Republike Slovenije, več sprejemali in predlagali rokohitrsko. Ker je dejansko ustavne odločbe potrebno izvrševati, ni pa potrebno delati delati manipulativno, glede na to, zdaj bom pa ustavno odločbo sprejel, seveda jo izvršil, potem pa se v predlogu najdejo tudi takšni in drugačni, če tako rečem, podtaknjenci, ki pa spreminjajo sistem v celoti. Hvala lepa. Hvala lepa. Je morda še interes za razpravo? Še morda? Kolega Tanko, izvolite.

in da je pač zato treba biti proti, ker se ostali pač o tem niso nič izjasnili, je za lase privlečena in ne zdrži nobene resne kritike. Problem zakona je vsebina in kvaliteta rešitve. Če bi želeli dobiti še kakšna druga mnenja o včerajšnjem zakonu o kazenskem zakoniku, bi lahko zakon spustili naprej in bi se na odboru soočila mnenja tudi drugih, profesorjev prava, sodnikov, tožilcev in kogarkoli. Ampak očitno tega niste storili in je pač to tako. V tem konkretnem primeru zaostrovanja in dviga standarda tudi za pravne osebe na nivo fizičnih oseb pa pomeni, da bodo postopki tudi proti pravnim osebam zaščiteni. Recimo proti Mestni občini Ljubljana, ki vodi ta projekt, ne samo proti fizični osebi, ki ki ima ime in priimek, ampak tudi proti instituciji, ne glede na to, kaj se bo zgodilo z evropskimi sredstvi, in ne glede na to, kaj se bo zgodilo s kanalizacijo nad pitno vodo. Ne glede na to. Ne glede na to. Če mislite, da je z zaostrovanjem standardov pri preiskavah, preiskovalnih dejanjih, da je na tak način potrebno zaščititi storilce, potencialne storilce kaznivih dejanj, in to je že preventivni ukrep,

Problem napačnih podatkov, recimo, je Grčijo pripeljal do stečaja javnih financ in do vseh tistih prisilnih ukrepov, ki jih je bila Grčija deležna, od evropske trojke in radikalnih znižanj do protestov in tako naprej. Tak pristop, ki ste ga ubrali, vodi točno do tega. Ker nekdo je lahko na osnovi, ne vem, nepravilnih postopkov, nepravilnih izkazovanj za črpanje evropskih sredstev povzročil ravno tako veliko luknjo. V tem primeru bo sigurno nekaj 10 milijonov evrov visoka luknja, če bo prišlo do tega. 50 milijonov evrov, recimo, če bo šlo za ta projekt, dam hipotetično, je proračun kakšnih štirih, petih občin, takih z do 10 tisoč prebivalcev. O tem govorimo in to v tem primeru ne bo več predmet prikritih preiskovalnih ukrepov. Predlagam, da se vsi tisti, ki razpravljate o tej temi, zresnite in pač vidite realnost problema. Nesmiselno je tiščati glavo v pesek in govoriti, ne vem, ljudem karkoli. Tudi je vprašanje, ali pri fizičnih osebah niso dokazni standardi previsoki. Tudi to je vprašanje. Ker zdajle se predlagatelj skriva za odločbo Ustavnega sodišča in to ta nivo dviguje. Recimo v Italiji bi bil za določena kazniva dejanja, pri katerih pri nas dokaze izločajo, zlahka obsojen. Podobno, ne vem, v Avstriji, na Hrvaškem in še kje drugje, v Srbiji. Pri nas so pa dokazni standardi taki, da si oproščen in te spustijo. Poglejte zadnje primere. Poglejte zadnje primere. Naš problem, predlagatelja, ne gre v smer, da bi zadevo pripravil tako, da bi taki primeri, ki so bili v zadnjem času izpuščeni, bili kaznovani, ampak da bo še več oproščenih. To je trend s tem zakonom. Z dvigovanjem dokaznih standardov je to cilj predlagatelja – da bo ta nivo še višji, delo preiskovalnih organov in sodstva še zahtevnejše in da bo še več oproščenih. Ta zakon ni napisan tako, da boste pripeljali do obsodb tiste, ki so storilci najhujših kaznivih dejanj, ampak obratno – da jih bo še več spuščenih. Hvala Hvala lepa. Bi morda še kdo razpravljal? Ne. Če ni več interesa, potem zaključujem razpravo pri tem členu in amandmaju. V razpravo dajem 37. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Kolega Hoivik. Bi tudi vi, ministrica? Potem pa dajem najprej besedo ministrici, potem pa kolegu Hoiviku. Izvolite. Hvala. Kot sem že v uvodu povedala, kazniva dejanja, ki so navedena ali pa ki so bila omenjena, če je kazen zapora več kot pet let, ostanejo v katalogu. Kjer je kazen nižja, pa je Ustavno sodišče izrecno navedlo kot primer, da ne morejo biti v tem katalogu za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Še enkrat. Ja, seveda, na podlagi pobude Ustavnemu sodišču nam je Ustavno sodišče dalo zahtevno nalogo in postavljamo višje dokazne standarde, sledimo odločitvi Ustavnega sodišča. Govoriti, še enkrat, kdo je dal presojo, kakorkoli že, ampak saj je prav, da Ustavno sodišče tudi svoje reče. Potrebno se je vprašati, ker smo tudi govorili glede datuma uveljavitve, marsikom, ki je danes v postopku na sodišču, pa verjamem, da lahko spremljamo, nenazadnje so vse obravnave tudi objavljene in javne, lahko dokazi, ki so bili v tem času izvedeni na podlagi teh prikritih preiskovalnih ukrepov, v posamezni zadevi ne bodo mogli biti uporabljeni na predlog sodstva oziroma bo tožilstvo tehtalo, ali ne. Če ta novela ne bo sprejeta do 12. avgusta, bo rezultat pa zagotovo takšen. Zakaj tako pozno? Res je bilo celo leto na voljo, usklajevanja so bila zahtevna, naredili smo vse v najboljši možni meri in verjamemo, da je predlog, ki ga imate pred sabo, dober. Hvala.

Državnotožilski svet in tako naprej. Tam imate vse pripombe spisane. To ne drži, kar govorite. Ne drži. In so izrazili vsi ti, ki so bili na seji, nestrinjanje s postopkom, načinom obravnave in priprave tega zakona. Hvala lepa.

Predlagamo, in tukaj se mi zdi, da pa res ne bi smelo biti dileme, in se čudim ministrici, da ne bo podprla našega amandmaja, hkrati se čudim, da tudi na strani Socialnih demokratov ni nobenega poslanca od sedmih, da bi branil tezo, razmišljanje svojega lastnega ministrstva, torej Socialnih demokratov. Daleč smo padli. Kaj mi predlagamo? Pravzaprav predlagamo zamik, enoletni zamik izvajanja novih 149.a, 149.b in Da po domače povem: Vlada naj še eno leto po roku, ki ga je dalo Ustavno sodišče, uporablja iste določbe v primeru morebitnih goljufij proračun Evropske unije, glede na goljufijo onesnažene pitne vode in goljufije na področju onesnaženja krme za živali. Julija, se mi zdi, da 11. julija, bo minilo natanko tri leta, je 86 % volilnega telesa takrat na referendumu o tako imenovani pitni vodi bilo proti Zakonu o vodah. Zdaj ne bom govoril, ker ni to tematika te točke, da je bilo takrat seveda zmanipulirano, kaj se je s tistim zakonom pravzaprav želelo urediti. Želelo se je urejevati področje lokalne samouprave, pridobivanja gradbenih dovoljenj tako, da bi lahko občine hitreje prišle do novih kolesarskih stez in tako naprej. Ampak to je bila takrat tista tema, ki jo je aktualna vladna koalicija izrabila za bitko s tretjo Janševo vlado, in potem se je tako končalo. Ampak rezultat je pomemben. Skoraj 700 tisoč ljudi je takrat glasovalo, da si želijo čiste pitne vode. In kaj naredi vlada pod aktualno ministrico? Črta iz kataloga kazniva dejanja onesnaženja pitne vode in manipulativno zagovarja tudi na odboru, da tista kazniva dejanja, ki imajo zagroženo kazen več kot pet let, ostajajo. To drži, ampak poglejte KZ, Goljufija na škodo Evropske unije, 229. člen, prvi odstavek: »Kdor se izogne odhodkom s tem, da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali ne razkrije podatkov in tako povzroči škodo splošnemu proračunu Evropske unije, proračunu, ki ga upravlja Evropska unija, ali proračunu, ki se upravlja v imenu Evropske unije,« primer kanala C0, kjer je tudi, se mi zdi, 70 milijonov evrov, »se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.« Torej, to je nižja zagrožena kazen. Nižja, ni več kot pet let. Ustavno sodišče je dejalo, da tiste kazni, ki so nad pet let, ostanejo v katalogu, za tiste pa to več ne velja. Prav tako v primeru, 336. člen, Onesnaženje pitne vode: »Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki jo ljudje uporabljajo kot pitno vodo, in tako povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.« Torej manj kot pet let, zopet. In vi s svojo novelo črtate tajne preiskovalne ukrepe za te primere. Citiral bom, ker vidim, da gospod sekretar odkimuje, poglejte, kaj ste vi dejali na odboru. Citiram, to je s seje odbora: »To ne pomeni, da je onesnaženje pitne vode črtano iz kataloga, ker je v svoji najhujši obliki, kjer je zagrožena kazen več kot pet let, še vedno v katalogu po tej kategoriji in ostaja. Torej primer, ki ste ga navedli, navedli, v tem primeru bi bila še vedno možna pridobitev prometnih podatkov, ne moremo pa iti onkraj tega, da tam, kjer je v tem trenutku nižja zagrožena kazen, način storitve pač ne utemeljuje takega prikritega preiskovalnega ukrepa.« To ste dejali. Ampak poglejte, v trenutnem KZ so kazni: do treh let, do treh let, do treh mesecev, in potem četrti odstavek, kjer pa piše od enega do 12 let, torej tudi do pet let, in od enega do osmih let, tudi do pet let. To črtate. Zdaj pa hipotetično, primer. Pride do onesnaženja pitne vode zaradi kanala C0. C0. Kako bo zdaj policija ali pa tožilstvo vedelo, ali to spada nad pet let ali pod pet let? Tukaj je pač tako opredeljeno. Zdaj mi pa razložite. Jaz razumem odločbo Ustavnega sodišča, sem šel prebrat.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je zapisalo, da bo moral »zakonodajalec pri oblikovanju novega kataloga kaznivih dejanj upoštevati v prvi vrsti težo kaznivega dejanja v smislu opredelitve hudega kaznivega dejanja iz ustaljene ustavnosodne presoje ter prakse Sodišča Evropske unije in ESČP«. »Poleg tega pa sme v navedeni katalog vključiti tudi določena, sicer blažja kazniva dejanja, pri katerih bi bila zaradi narave izvršitve kaznivega dejanja pridobitev prometnih podatkov nujna za izsleditev storilca in izvedbo kazenskega postopka.« Vi pa to črtate. pravzaprav delate kontra temu, kar je Ustavno sodišče v točki 60 zapisalo, ali pa sem jaz neumen, ali pa smo pač v naši poslanski skupini neumni. Zanimivo pa je, da vladna koalicija ne zna ubraniti teh vaših tez. Ne zna. Samo pravijo, spravljamo se na Zorana Jankovića, pa saj imate preiskovalko. In to je edini argument, ki ga koalicija ima.

tretjem, četrtem in šestem odstavku 336. člena KZ.« To ste vi zapisali. To ste črtali. Manj kot pet let je zagrožena kazen, spoštovani, manj kot pet let. let. Čisto eklatantno se vidi, da branite svojo kraljico gospoda Zorana Jankovića, ki bo oškodoval evropski denar, ker ne bo rešil kanalizacije s tem projektom, vendar bo posledično onesnažil vodo za več kot 300 tisoč Ljubljančanov in Ljubljančank. Tega ne govorim jaz kot politik, to govori

in vi ste potrdili oziroma brez glasu proti, se mi zdi, da je bil potem tisti lex Salonit Anhovo potrjen v tem parlamentu. In takrat ima zdravnica prav, takrat je strokovnjakinja, ko pa govori ista zdravnica za primer kanala C0, vse tiho. Zdaj pa lepo prosim, absolutno bom jaz podprl naš amandma in tukaj ni nič v neskladju z določbami Ustavnega sodišča. Celo Ustavno sodišče zakonodajalcu nalaga, da na podlagi veljavne ustavnosodne prakse sodišča Evropske unije in ESČP zagotovi tak katalog, kot je sedaj tudi veljal. Mi predlagamo, tudi v naslednjem amandmaju, se bom tudi prijavil, da v tem letu, torej do 12. avgusta 2025, Vlada preveri, koliko je teh postopkov prikritega preiskovanja in potem naredi analizo. Potem se bomo pa naprej pogovarjali, ali so ta kazniva dejanja takšna, da so v nesorazmerju s temi prikritimi metodami raziskovanja oziroma postopkov tožilstva in policije.

Kar se tiče vsega ostalega, bom pa prebrala celo točko, ki ste jo tudi vi citirali iz odločbe Ustavnega sodišča: »Skupina kaznivih dejanj pod točko 1 četrtega odstavka 149.a člena je opredeljena s težo sankcije; predpisana mora biti kazen pet let ali več zapora. Ta skupina kaznivih dejanj tako upošteva težo kaznivih dejanj kot merilo ustaljene ustavnosodne presoje. Skupina kaznivih dejanj pod točko 2 četrtega odstavka 149.a člena ZKP je opredeljena taksativno in vključuje najprej kazniva dejanja, za katera je mogoče odrediti tudi ukrepe iz 2. točke drugega odstavka 150. člena ZKP in za katera je večinoma spet mogoče izreči kazen vsaj pet let zapora. Vendar pa so v tej točki taksativno našteta še številna druga kazniva dejanja. Pod točko 3 je kaznivo dejanje določeno taksativno in vezano na 282. člen KZ-1. Tako široka opredelitev kataloga kaznivih dejanj ni sorazmerna v ožjem smislu. Zlasti s taksativno določenimi kaznivimi dejanji pod točko 2 je zakonodajalec preširoko opredelil katalog kaznivih dejanj za ukrepe v prvem odstavku 149.b člena ZKP. Pri nekaterih kaznivih dejanjih njihova teža ne upravičuje posega v komunikacijsko zasebnost iz prvega odstavka 37. člena Ustave. Skupina kaznivih dejanj pod točko 2 četrtega odstavka 149.a člena ZKP namreč zajema širok nabor kaznivih dejanj, vključno s kaznivimi dejanji, za katera je za kakršno obliko lahko zagrožena tudi (zgolj) šestmesečna ali dvoletna zaporna kazen. Pri drugih kaznivih dejanjih narava oziroma vsebina posega in podatkov iz 149.b člena ZKP nima nobene razvidne povezave s kaznivim dejanjem.« Tukaj, pri tej opombi 94, potem Ustavno sodišče prav posebej navaja: »Na primer kaznivo dejanje onesnaženje pitne vode, kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme in kaznivo dejanje mučenja živali.« In edino tu je bila sprememba, kjer je do pet ali več, je v katalogu. In potem naprej: »Nesorazmernost kataloga kaznivih dejanj je še bolj razvidna ob upoštevanju dejstva, da je mogoče ukrep po 149.b členu ZKP izvršiti za širok nabor dejanj: ne le za že izvršena kazniva dejanja, temveč tudi za kazniva dejanja, ki se izvršujejo (torej so vsaj v fazi kaznivega poskusa), ali celo za kazniva dejanja v fazi kaznivih pripravljalnih dejanj ali organizacije, in to zoper tri skupine oseb (osumljenca, oškodovanca in osebe iz četrtega odstavka 149.a člena ZKP) – vse ob istem dokaznem standardu (razlogi za sum).« berem zato, da ostane tudi zapisano. Še enkrat, če zakon ne bo uveljavljen, se ne bo začel uporabljati do 12. avgusta,

SDS):** Namenjeno je torej direktno gospodu Zoranu Jankoviću, ki se bo spet izmazal, tako kot se je iz tistih 29 milijonov evrov, oziroma njegova sinova. Sami ste citirali en del 336. člena, citirali ste tretji odstavek, z zaporom do petih let, če je iz prvega odstavka posledica huda telesna poškodba ene ali več oseb. In to drži, se strinjam, je v katalogu. Ampak, poglejte drugi odstavek, piše: »Če je dejanje iz prejšnjega odstavka,« torej onesnaženje s škodljivo snovjo vode, »storjeno iz malomarnosti kar pa lahko reče Zoran Janković, malomaren sem bil, nismo dobro zaščitili kanala C0, ni bila dobro tista kineta postavljena. Kar seveda govori, čeprav govori, vse bo zaščiteno. In zdravniki opozarjajo, malomarnost nas bo privedla do onesnaženja. Malomarnost. Upam pa, da nimamo mi šerifa Ljubljane, ki bo zavestno onesnažil pitno vodo. Upam, da ne, da ne volijo Ljubljančani zavestno človeka, ki bo zavestno onesnažil pitno vodo. Potem smo pa res daleč prišli. No in poglejte, tukaj piše drugi odstavek: »… se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.« Ni v katalogu oziroma ne bo v katalogu. In potem tretji odstavek, piše, da če ima dejanje iz tega odstavka za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, pa je predvidena zaporna kazen do treh let. Torej ni v katalogu. Tako da, prosim, dajte potem celoto brati. In celo vi navajate, da spreminjate prvi ter tretji odstavek 336. člena, torej ta dva, ki sem ju navajal.

Ampak, še enkrat, naš amandma je čisto v skladu s tem, kar je Ustavno sodišče reklo, hkrati pa dopušča seveda možnost – to je naš naslednji amandma, 38. člen, pa bom kar tukaj, če smem izkoristiti, ker sta pravzaprav povezana – pravimo, tretji odstavek: »Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona poroča Državnemu zboru o doseganju ciljev.« In točno navajamo 229. člen, 336. člen in 337. člen KZ, torej onesnaženje pitne vode, onesnaženje krme in seveda tudi v primeru oškodovanja evropskih sredstev. Potem se pa lahko pogovarjamo naprej. Ta novela je točno zaščita gospoda Jankovića in kanala C0! Čisto direktno, kot je bila takrat tista novela pod gospo Alenko Bratušek v primeru tistih 29 milijonov. Hvala lepa. Bi želel še kdo razpravljati pri tem členu in amandmaju? Vidim, da sta dva. Če bi še kdo, prosim za prijavo. Prosim.

Imamo dva prijavljena. Kolega Hoivik, imate besedo. Izvolite. **ANDREJ HOIVIK (PS SDS):** Hvala lepa. Vse tiho je na tisti strani. Prosim za odgovore. Še enkrat, drugi odstavek in tretji odstavek, drugi del tretjega odstavka, kjer ni pet let omenjenih. Do treh mesecev zapor, do treh let zapora. Malomarnost. Še enkrat, sam trdim, da gre v primeru projekta kanal C0 za malomarnost. Gre za malomarnost. Na to opozarjajo stroka, inženirji, zdravniki. Imamo tudi preiskovalno komisijo, imeli smo tudi izredne seje na to temo, celo leta 2019 je soglasno državni zbor potrdil, da ta projekt ni okej, ampak ne, tukaj gremo čez vse. Celo zakonsko materijo spreminjamo pod Svobodo, zato da bomo zadostili, da se prikriti preiskovalni ukrepi ne bodo nanašali na ta projekt. Od 12. avgusta 2024 bo to veljalo oziroma bo najbrž to začelo veljati prej. Vi pa pravite, edini argument, ki ga imate, da je Ustavno sodišče nekaj odločilo. In res je, tudi priznamo, to smo dali na Ustavno sodišče v naši poslanski skupini in v Levici, ampak ne pa zato, da bomo zaščitili malomarnost gospoda Jankovića. Še enkrat, glejte, leta 2021 je kar 185 tisoč ljudi iz volilnih enot Ljubljana Center in Bežigrad glasovalo za čisto pitno vodo in imajo pravico do čiste pitne vode. Imajo to pravico zapisano v 70.a členu Ustave. Ne verjamem, ko je Ustavno sodišče to odločalo, takrat je tisti 70.a člen že kar nekaj let veljal, da je to Ustavno sodišče kar spregledalo. Pa saj imate tudi prakso Sodišča Evropske unije, ESČP, poglejte si malo primere. Danes je še priložnost, da podprete naš amandma oziroma naša dva amandmaja, ki ne bosta protiustavna. Ne bosta. Še enkrat, Ustavno sodišče je zapisalo v točki 60, bom še enkrat citiral, v navedeni katalog mora »zakonodajalec vključiti tudi določena, sicer blažja kazniva dejanja«.« Torej blažja kazniva dejanja. Sicer mislim, ko gre za onesnaženje pitne vode, da se moramo vprašati, ali je zaporna kazen do treh mesecev primerna kazen, če iz malomarnosti onesnažiš pitno vodo. Jaz mislim, da bi morala biti višja, ampak to je že druga tema. Ampak še enkrat,

Hvala lepa za besedo. Zanimivo je, da pravzaprav koalicija, nobena stranka koalicije, razen ene ali dveh sporadičnih razprav po eno minuto, ne brani rešitev tega zakona. Nihče.

pila čisto pitno vodo, potem bi jo tukaj branili z vsemi štirimi, vse poslanske skupine koalicije. Ampak ta rešitev, ki jo predlagate spoštovani predstavniki Vlade oziroma ministrstva, ne pije čiste pitne vode.

Ker so omenjena kazniva dejanja, to se pravi goljufanje na breme evropskih sredstev ali pa onesnaženje pitne vode, opredeljena kot tista dejanja, za katera se izvajajo prikriti preiskovalni ukrepi. To je minimalno, kar lahko v tej fazi naredimo. Sicer pa, če se želite oprati, je najbolje, da ta zakon zavrnete. Ker s tem boste rešili vse te dileme, povezane z največjim, bom rekel, potencialnim onesnaževalcem zdrave pitne vode v Sloveniji. Če boste to požegnali, to se pravi, da boste zakon podprli z omenjenimi rešitvami, boste legalizirali tudi kazniva dejanja, storjena na breme evropskih sredstev, in tudi kazniva dejanja, povezana z onesnaženjem ljubljanske pitne vode. Tu ne gre za zajetje Vogršček, tu ne gre za neko, ne vem kaj, ampak gre izključno izključno za problem kanalizacije C0. Predlagam, da ta dva naša amandmaja podprete in si v tem času dobite enoletni moratorij in proučite še enkrat vse te dileme, na katere je bilo opozorjeno v razpravi in na katere ni odgovorov. Ministrstvo ni odgovorilo, kakšen drug predstavnik Vlade tudi ne, koalicija pa tako ali tako mrtvo hladno in tiho spremlja to razpravo. Vem, da je težko braniti rešitve, ampak dejstvo je, da smo v naši poslanski skupini pač opozorili na problem, ki se bo najverjetneje realno zgodil. In na to ne bo treba veliko časa čakati in potem se boste ukvarjali z vsemi tistimi težavami in problemi, na katere sem opozoril v stališču poslanske skupine. Vodo za pitje se bo dalo zagotoviti, ne bo se pa dalo zagotoviti vode za vse ostale namene, za kuhanje, pranje, čiščenje itd. itd. Take količine pitne vode v Ljubljano ne boste speljali od nikoder, ker je ni, ker je tudi fizično ne morejo. Ne morejo gasilci, vsa gasilska društva iz Slovenije s cisternami vozijo vodo, boste tamle stali pred bloki s kantami, da boste dobili vodo. Prali boste pa – kje? V Kočevju? Perilo in tako naprej. Skratka, bodite razsodni, opozorjeni ste pravočasno. Rešitve tega zakona so take, da legalizirajo kazniva dejanja s področja goljufanja evropskih sredstev in pa tudi onesnaženja pitne vode. Že sedaj bi se moralo marsikaj zgoditi na osnovi vseh teh kvazipostopkov, ki so bili izpeljani pri pridobivanju gradbenih dovoljenj za ta kanal, pa se ni storilo nič. Tu je vpletenih veliko ljudi, od upravnih organov do ministrstev, do bivših ministrov, ki so pač določena soglasja dajali, da so ti postopki tekli. In sedaj ste prišli celo do pravosodja, kjer se zakonsko urejajo ali pa razbremenjujejo ta kazniva dejanja. Zakonsko jih razbremenjujete. Ne vem, kaj bo ugotovil Jaspers, to je agencija za kontrolo porabe evropskih sredstev. Ampak najbrž nekaj bo, ne, bo pa evropska komisija slej ko prej nekako odreagirala in tako naprej. Skratka, opozarjamo pravočasno, preventivno je možno zdaj še marsikaj storiti. Eno je, da sprejmete naša dva amandmaja, s katerima bi prolongirali uporabo teh določb, o katerih smo prej govorili, ki so povezane z oškodovanjem evropskih sredstev in onesnaženjem pitne vode. Najbolj elegantno bi bilo pa zakon zavrniti in v času, ki je na razpolago, gospa ministrica, lahko predložite novega, usklajenega, z boljšimi rešitvami. In jih lahko sprejmemo, ne vem, na izrednih sejah in pač po nujnem postopku. Kakorkoli, odprtih možnosti je veliko v naslednjih dveh mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi morda še kdo razpravljal? Kolega Hoivik, izvolite. Najlepša hvala. Molk pravosodnega ministrstva me je izzval, da sem šel še jaz brat odločbo Ustavnega sodišča, torej ta tretji del, ki se nanaša na zahtevno materijo. Bom še enkrat prebral 60. točko, da bo jasno vsem, pa tudi sam, da bom ponosen morda čez nekaj let, ko bo prišlo, če bo prišlo, do tega onesnaženja pitne vode, da bom rekel, da smo bili v naši poslanski skupini zadnji braniki v zakonodajni veji oblasti, da do tega ne pride. Ministrica tukaj nekaj na telefonu, to se mi zdi, da ne pritiče temu. Še enkrat vas sprašujem, spoštovana ministrica in tudi kolegi svetovalci, svetovalci, 60. točka, na strani, bom še stran citiral, da boste lahko lažje našli, 26. stran odločbe: »Zakonodajalec bo moral pri oblikovanju novega kataloga kaznivih dejanj upoštevati v prvi vrsti težo kaznivega dejanja v smislu opredelitve hudega kaznivega dejanja iz ustaljene ustavnosodne presoje ter prakse sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice.« Imate tudi potem pod opombo 95 en primer. »Poleg tega pa sme,« pa sme »v navedeni katalog vključiti tudi določena, sicer blažja kazniva dejanja, pri katerih bi bila zaradi narave izvršitve kaznivega dejanja pridobitev prometnih podatkov nujna za izsleditev storilca in izvedbo kazenskega postopka.« Tukaj imate primer. Res je, da sme, ne pravi pa vam sodišče, da morate, ampak ko imamo primer, dotični primer kanala C0, ko govorimo o tem že najmanj pet let, tudi na najvišjem nivoju, ali pa že šest let – pa lepo vas prosim, no. Nekako še požegnam tisti, bom rekel, najbolj koruptiven, oligarhni zakon za pridobivanje električne energije iz električnih panelov, ker so ga požegnali poslanci Svobode, bivši zaposleni in tudi bodoči zaposleni na GEN-I, ampak to, to je pa čisto druga stvar. Tole je pa res stokrat hujše. Kot piše, res je, kot navedeno, trenutni katalog kaznivih dejanj tega kriterija ne izpolnjuje, opredeljen je preširoko. Tukaj se vsi strinjamo, saj se strinjamo, da je prav. In mi tudi ne nasprotujemo drugim določbam, ki jih spreminjate, sploh ne. Ampak v primeru ustavne pravice do zaščite pitne vode, 70.a člen, tukaj pa ne moremo biti tiho. In tudi oškodovanje evropskih sredstev. Predstavljajte si odmevno novico čez nekaj let, ne vem, pet, 10, morda čez 30 let, saj ne vemo, kdaj bo ta kanal popustil, najbrž ne bo takoj, ampak ko bo 300 tisoč zastrupljenih in še Evropska unija bo odgovorna. Pravzaprav bo na koncu gospod Janković, ki podpira ta projekt, izšel kot zmagovalec, ker bo rekel, ja, jaz sem bil malo malomaren, pa saj je Jaspers oziroma Evropska unija požegnala ta denar. Tukaj branimo ne samo Slovenijo, ampak tudi Evropsko unijo. Jaz bom pa prvi, ki bi pa rekel, da ne pravica do splava, ampak pravica do pitne vode na ozemlju 27 članic Evropske unije, to pa je pomembno, to je pa najpomembnejša stvar.

pa dobro, to je geopolitično, kako je bila ruska okupacija Krima leta 2014 povezana tudi s čisto pitno vodo, to je druga zgodba. Ampak lepo vas prosimo, še enkrat, prosimo vas, podprite naša dva amandmaja, ne boste v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča, kupite si eno leto časa, potem dajmo opraviti zaradi mene, kot je predlagal kolega Tanko, izredno sejo in bomo tudi mi podprli to rešitev, če bo dokazljivo takšna, kot mora biti. Zato smo predlagali ne samo amandmaja k 37. členu, ampak tudi k 38. členu, kjer dajemo Vladi oziroma tudi vsem, tako tožilstvu, policiji, eno leto časa,

Zdaj pa ni več interesa, tako da zaključujem razpravo. V razpravo dajem 38. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi tu kdo razpravljati, 38. člen?

da se ne glede na prejšnji odstavek teh spremenjenih členov uporabljajo določbe šele 12. avgusta 2025, torej eno leto kasneje, kot je zdaj predvideno, približno, do takrat pa se uporabljajo

onesnaženja pitne vode, /…/ onesnaženja živil ali krme.« Zdaj pa še enkrat dajem zadnjo priložnost predstavnikom ministrstva, da odgovorijo na naše, se mi zdi, zelo konkretne in korektne dileme, vprašanja, ali bo res ta enoletna prehodna določba, nekako bi temu rekli, spremenila veliko. Res ne bi spremenila veliko, bi pa zagotovili, da se lahko v primeru lex Janković še vedno te prikrite metode uporabljajo tudi za ta primer, torej gradnjo kanala C0. Ja vem, spoštovana ministrica, da sem dosadan, vem, da sem, ampak takšen pač sem že dve leti in tudi nadaljnje mesece, dve leti, kolikor časa bo ta mandat, bom. Še enkrat, lepo vas prosim, zdaj je zadnja priložnost za vaš odgovor. Jaz bom ta amandma podprl. Če ta dva amandmaja ne bosta sprejeta, pa seveda zakona absolutno ne morem podpreti.

»Skupina kaznivih dejanj pod točko 1 četrtega odstavka 149.a člena ZKP je opredeljena s težo sankcije; predpisana mora biti kazen pet let ali več zapora. Ta skupina kaznivih dejanj tako upošteva težo kaznivih dejanj kot merilo iz ustaljene ustavnosodne presoje. Skupina kaznivih dejanj pod točko 2 četrtega odstavka 149.a člena ZKP je opredeljena taksativno in vključuje najprej kazniva dejanja, za katera je mogoče odrediti tudi ukrepe iz 2. točke drugega odstavka 150. člena ZKP in za katera je večinoma spet mogoče izreči kazen vsaj petih let zapora. Vendar pa so v tej točki taksativno našteta še številna druga kazniva dejanja. Pod točko 3 je kaznivo dejanje določeno taksativno in vezano na 282. člen KZ-1. Tako široka opredelitev kataloga kaznivih dejanj ni sorazmerna v ožjem smislu. Zlasti s taksativno določenimi kaznivimi dejanji pod točko 2 je zakonodajalec preširoko opredelil katalog kaznivih dejanj za ukrep po prvem odstavku 149.b člena ZKP. Pri nekaterih kaznivih dejanjih njihova teža ne upravičuje posega v komunikacijsko zasebnost iz prvega odstavka 37. člena Ustave. Skupina kaznivih dejanj pod točko 2 četrtega odstavka 149.a člena ZKP namreč zajema širok nabor kaznivih dejanj, vključno s kaznivimi dejanji, za katera je za kakšno obliko lahko zagrožena tudi (zgolj) šestmesečna ali dvoletna zaporna kazen. Pri drugih kaznivih dejanjih narava oziroma vsebina posega in podatkov iz 149.b člena ZKP nima nobene razvidne povezave s kaznivim dejanjem.« In če zdaj pogledate, ker verjamem, da enako gledava, 94. opombo, kjer piše: »Na primer kaznivo dejanje onesnaženja pitne vode, kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme« kar vi navajate. »Nesorazmernost kataloga kaznivih dejanj je še bolj razvidna ob upoštevanju dejstva, da je mogoče ukrep po 149.b členu ZKP izvršiti za širok nabor dejanj: ne le za že izvršena kazniva dejanja, temveč tudi za kazniva dejanja, ki se izvršujejo (torej so vsaj v fazi kaznivega poskusa), ali celo za kazniva dejanja v fazi kaznivih pripravljalnih dejanj ali organizacije, in to zoper tri skupine oseb (osumljenca, oškodovanca in osebe iz četrtega odstavka 149.b člena ZKP) – vse v istem dokaznem standardu

V resnici potrjuje to, kar ste vi prebrali, hkrati pa pravi, da sme zakonodajalec oziroma v tem primeru vi kot vlada, ki je predlagatelj zakona, to določiti drugače. In to mi predlagamo. Predlagamo enoletni zamik, da se res prečistijo ta dejanja, ugotovi na dotičnih primerih, ali so potrebna ali ne, ali je to res v nasprotju s 37. členom Ustave. Hkrati pa še enkrat, mislim, da sta 37. člen Ustave, pravica do zasebnosti, oziroma ne vem točno, 37. člen, kaj točno piše, samo sekundo, ker priznam, da pa ne poznam ustave na pamet. Se pravi,

tukaj sta zdaj povezana in zdaj tukaj tehtamo. Tukaj Ustavno sodišče nalaga vam oziroma vsem nam, da se mi odločimo, to tehtanje. Mi menimo, da je ne glede na to, da so res, se strinjam z vami, ministrica, te kazni, kot tudi Ustavno sodišče predlaga, nekajmesečne ali dveletne, zelo nizke v primeru onesnaženja pitne vode – zato sem tudi prej v svoji razpravi dejal, da bi bilo pa na mestu kazni spremeniti, ampak to je druga materija, se strinjam. Ampak še enkrat, drugi odstavek 336. člena KZ govori o malomarnosti pri onesnaženju pitne vode in vi zdaj to črtate iz tega kataloga. Torej ne bo možno uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov na tem primeru. To je nesporno res in to je zelo sporno. Zato mi predlagamo ta enoletni zamik. S tem končujem tudi svojo razpravo. Pa hvala za odgovore, ki so seveda delni, površinski. Še enkrat vam pa predlagam pred glasovanjem, predvsem vladni koaliciji, da si prebere 60. točko odločbe Ustavnega sodišča, to je tretji del, da ne boste iskali, ker je razdeljena na tri dele. Hvala. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še želja. Še kdo? Če ne, gospod Jože Tanko, imate besedo. **JOŽE lepa. V odločbi Ustavnega sodišča je napisano, da sme, to se pravi, nalaga predlagatelju rešitve, da lahko presoja o teži kaznivega dejanja, za katero se bodo uporabili prikriti preiskovalni ukrepi. V tem primeru ste se odločili, da oškodovanje evropskih sredstev ni tisto kaznivo dejanje, za katero bi se lahko uporabljali prikriti preiskovalni ukrepi, in da onesnaženje pitne vode, v primeru ljubljanske kanalizacije, ni tisto kaznivo dejanje, za katero bi se taki ukrepi uporabljali. S tem ste dali, bom rekel, nedvoumno sporočilo, kaj se v tej državi sme, predvsem pa, kdo to lahko počne,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

Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem najprej besedo predstavniku Vlade, ki ga ni, zato nadaljujemo. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni! Spoštovani, Odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na 12. seji letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada, s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnice predlagatelja, ki je predstavila ključne rešitve predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe izpostavila bistvene poudarke iz pisnega mnenja. Glede vloženih amandmajev poslanskih skupin koalicije pa je pojasnila, da so z njimi pripombe iz pisnega mnenja večinoma ustrezno upoštevane. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, ki predlog zakona podpira. Stališča k predlogu zakona so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo je kot zelo pomembno izpostavila terminološko usklajenost in usklajenost z zakonodajo v delu, kjer se dijaki soočajo s popolnoma identičnimi predpostavkami. Prav tako je poudarila pomen jasnejše opredelitve, kako ravnati pri vključevanju dijakov, ki niso rojeni v Republiki Sloveniji, v vzgojno-izobraževalni sistem, in pozdravila rešitev, s katero je šolam dana možnost, da lahko zasledujejo prav vsakega posameznika. Tudi predstavnica Dijaške organizacije Slovenije je podala mnenje in pojasnila, da predlog zakona podpira. V razpravi so članice in člani odbora iz poslanskih skupin opozicije izpostavili, da je znanje slovenskega jezika problematično tako v osnovnih kot v srednjih šolah, zato so v preteklosti že predlagali uvedbo pripravljalnic v osnovne šole, v sklopu katerih bi se bodoči dijaki učili slovenskega jezika. Izpostavili so težavo integracije priseljencev v slovenski šolski prostor ter ob tem opozorili, da je vključujoč pristop v šoli glede otrok priseljencev primeren, ko je znanje slovenskega jezika na tako visoki ravni, da lahko dijaki sodelujejo v procesu izobraževanja. Šele z uspešno opravljenim preizkusom znanja slovenskega jezika lahko vstopijo v izobraževalni prostor, v nasprotnem primeru jim je onemogočena uspešna vključitev tako v sistem izobraževanja kot v družbo. V razpravi je član odbora iz Poslanske skupine Svoboda izpostavil ustreznost predlagane spremembe, s katero je obvezen tečaj slovenskega jezika v začetku srednješolskega programa za učence, ki so se v šolski sistem v Republiki Sloveniji prvič vključili v 9. razredu osnovne šole jim ni uspelo usvojiti slovenskega jezika do te mere, da bi lahko uspešno sodelovali pri pouku. Poudaril je, da večina dijakov usvoji znanje slovenskega jezika pred zaključkom prvega leta. Izpostavil je primer dijaka, ki je na strokovni ravni izpolnjeval pogoje za napredovanje v višji letnik, imel pa je težave z znanjem slovenskega jezika. Z individualnim pristopom je bilo temu dijaku omogočeno napredovanje v višji letnik, kjer je kmalu usvojil tudi znanje slovenskega jezika. V zvezi s predlogom opozicije, da bi za otroke, katerih materni jezik ni slovenščina, uvedli obvezni enoletni tečaj slovenskega jezika, je poudaril, da gre pri takem predlogu za segregacijo in da večjo težavo predstavljajo bolj kulturne razlike kot pa sam jezik, te pa se lahko s takim pristopom še povečajo. Odbor je po zaključeni razpravi glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji pa so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Dr. Tatjana Greif bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani zbor! Gimnazijski program je splošen srednješolski izobraževalni program, ki dijake pripravlja za nadaljnji študij. Gimnazijsko srednješolsko izobraževanje se v Republiki Sloveniji izvaja v programih splošne in strokovne gimnazije. Gimnazijsko izobraževanje traja štiri leta in se konča z maturo, ki pomeni pridobitev srednje izobrazbe. Ta zakon velja tudi za izobraževanje po zasebnih programih gimnazijskega izobraževanja, ki so pridobili status javnoveljavnih programov. Zadnja leta število vpisov v srednje šole narašča. To vidno vpliva na zasedenost šolskih zmogljivosti. Populacija dijakov, vpisanih v srednje šole, je leta 1980 štela skoraj 30 tisoč srednješolcev novincev. Do leta 1995 se je bistveno zmanjševala in se nato celo desetletje gibala med 16 tisoč in 19 tisoč. Kljub temu je mogoče zaznati velik delež mladih, ki nadaljujejo izobraževanje v srednjih šolah. Od šolskega leta 1998/99 do 2005/06 se je delež 15-letnikov, vključenih v izobraževanje, gibal med 95 in 99 %. Delež vpisanih dijakov v starostni skupini med 15 in 18 let je v šolskem letu 2022/23 po podatkih Sursa znašal 90 %. Z novelo Zakona o gimnazijah se ne posega v dosedanji koncept ureditve gimnazijskega izobraževanja, ampak se s predlaganimi dopolnitvami oziroma popravki izboljšuje jasnost zakonskih določil. Zakon se usklajuje z drugimi predpisi s področja srednješolskega izobraževanja. Predlagana novela se usklajuje z novelo Zakona o osnovni šoli, ki nosi spremembe na področju nacionalnega preverjanja znanja, pomembne ob vpisu v srednjo šolo, usklajuje se terminologija Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in posodabljajo se nekatera določila zakona, ki lajšajo organizacijo in izvedbo izobraževalnega dela. Zakon vsebuje predvsem tehnične popravke z enim pomembnejšim vsebinskim, in sicer, uvaja se tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji in so se v Sloveniji prvič vključili v 9. razred osnovne šole. Trenutno se za dijake, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji, če nimajo potrdila o znanju slovenščine A2, organizira obvezni intenzivni tečaj slovenščine. Po novem bo ta tečaj organiziran tudi za dijake, ki so se v Sloveniji prvič vključili v 9. razred osnovne šole. Dalje. Uvajajo se spremembe in dopolnitve na naslednjih področjih. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Vsaka šola bo morala ustanoviti komisijo za kakovost, ki jo sestavljajo ravnatelj in strokovni delavci, ki bo morala spremljati kazalnike kakovosti na šoli in predlagati spremembe procesa v primeru neizpolnjevanja zadanih ciljev. Pritožbena komisija se preimenuje v komisijo za varstvo pravic, vsebina dela se pri tem ne spremeni. Določajo se merila za izbiro v primeru omejitve vpisa, uredi se tudi področje evidenc in registrov. Prinaša tudi spremembe terminologije glede organiziranega izobraževalnega dela. Cilj predlagane novele je potreba po posodabljanju šolskega sistema, ki se mora prilagajati sodobnim zahtevam. Zakon bomo v Levici podprli.

Sprememba Zakona o gimnazijah s poudarkom na vključenosti dijakov ter kakovosti njihovega izobraževanja prinaša celovito prizadevanje za izboljšanje izobraževalne izkušnje za vse dijake. Z vidika zagotavljanja dostopnosti ter spoštovanja inkluzivne paradigme, za katero se je Slovenija zavzela, uvaja predlog novele dodatne rešitve, ki bodo dijakom olajšale proces izobraževanja. Z novelo zakona se v okviru zagotavljanja izobraževanja pod enakimi pogoji za vse dijake uvaja novost, ki bo pripomogla k izboljšanju uspešnosti dijakov tujcev. Ta zaradi primerov iz prakse določa obvezen tečaj slovenščine tudi za dijake, ki so se v Republiki Sloveniji prvič vključili v 9. razred. Sprememba v zakonu bo tem učencem omogočila lažjo integracijo in zagotovila potrebno jezikovno znanje brez nepotrebne segregacije, kot jo vnovič predlaga opozicija. Predlog zakona posveča pozornost tudi ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. To vključuje določitev jasnih standardov in meril za ocenjevanje, da se ohrani visok nivo izobraževalnega standarda v vseh gimnazijah. Na ta način se bo vsem dijakom omogočilo kakovostno izobraževanje, ki jih bo ustrezno pripravilo na nadaljnje akademsko udejstvovanje ali poklicno kariero. V luči spodbujanja enakosti in dostopnosti v izobraževalnem sistemu sprememba zakona v primeru omejitve vpisa določa posebna merila za izbor za zagotovitev poštenega in preglednega postopka. Uvaja tudi spremembo terminologije v zvezi z organiziranim izobraževalnim delom, ki bo ponudila večjo jasnost glede vlog in odgovornosti v izobraževalnem okviru ter doslednost med različnimi pravnimi dokumenti. Poleg posodobitve terminologije in uskladitve z obstoječim pravnim redom pa se z novelo zakona zmanjšuje tudi upravno breme s posodobitvijo povezovanja informacij. S temi določbami bo novela Zakona o gimnazijah omogočila uresničitev ciljev iz koalicijske pogodbe, ki vsakemu dijaku na podlagi načela pravičnosti in enakih možnosti zagotavlja uresničevanje svojih akademskih želja in razumevanje prispevka k družbi.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav državnima sekretarkama oziroma predstavnici ministrstva, spoštovani kolegi! Današnje stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke začenjam s citatom: »Že dlje časa opozarjamo na velike težave integracije učencev priseljencev v slovenski šolski prostor. Trenutna situacija priseljevanja zaradi odpiranja novih delovnih mest nekvalificirane delovne sile v določene dele države, predvsem v večja mesta, in posledično vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor zahteva takojšnjo intervencijo tudi s strani pristojnega ministrstva, saj šole same enostavno ne zmorejo več reševati problematike.« In še: »Naj že na začetku poudarimo, da ne gre za kakršnokoli diskriminacijo teh otrok, temveč ravno obratno, željo, da se vsi otroci lahko uspešno integrirajo.« Spoštovana vlada, spoštovana koalicija, to niso moje besede, niso besede Slovenske demokratske stranke, to so besede lokalnih skupnosti in tistih, ki se vsakodnevno v praksi, ne iz pisarn, srečujejo s težavami. Vedno več je osnovnih šol, opozarjajo župani in ravnatelji, kjer je v določenem razredu večina otrok tujcev, ki malo ali skorajda nič ne razumejo slovenskega jezika, in vse večje težave se pojavljajo tudi pri znanju otrok tujcev, ki kljub nezadostni ravni znanja slovenskega jezika napredujejo v višje razrede. Zgolj slepo vztrajanje na vključujočem modelu, po katerem se otroka tujca nemudoma vključi v pouk, čeprav ne zna niti ene slovenske besede, ne prinaša in ne bo prineslo nikakršnih pozitivnih sprememb. Glede na dosedanje izkušnje tudi zgolj povečevanje ur slovenščine, s čimer je bil v zadnjih letih večkrat noveliran Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ne pomeni pozitivnih premikov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pred časom že predlagali: takojšnjo intervencijo zaradi velikih težav pri integraciji učencev priseljencev v slovenski šolski prostor, preučitev predloga Skupnosti občin Slovenije glede vzpostavitve sistema učenja jezika in ostalih ključnih vsebin na daljavo, preden pride do združitve družine oziroma se otroci tujcev vključijo v slovenski šolski sistem, in vzpostavitev tako imenovane pripravljalnice v tistih osnovnih šolah in občinah, ki takšno rešitev vidijo kot učinkovito in so jo tudi pripravljene izpeljati. Vse te predloge ste zavrnili. Zavrnili ste pravzaprav predloge županov, ravnateljev in učiteljev, sami pa niste naredili ničesar. Pri tej noveli, o kateri govorimo danes, torej pri noveli Zakona o gimnazijah, ste tokrat tokrat torej pri srednjih šolah dobili novo priložnost, da se lotite reševanja teh težav. Dobili ste priložnost, da svoj semafor zaznavanja težav, ki sveti narobe, vendarle usmerite tako, da bo končno začel delovati pravilno. sem že povedala, predstavljajte si, da greste v Albanijo in sedete v razred, kjer učitelj razlaga snov matematike v albanščini, in vi to poslušate in razumete. Bravo, če je to res tako! Enako se zgodbe odvijajo tudi v slovenskih srednjih šolah. Pride otrok tujcev v 1. letnik gimnazije, čeprav ne zna slovenskega jezika, nudene pa so mu dodatne ure slovenščine. čeprav ob koncu leta ne dosega znanja, potrebnega za pozitivno oceno iz predmeta slovenščine, je lahko prvo leto izobraževanja neocenjen iz tega predmeta in napreduje v naslednji letnik. Je to tista prava rešitev? V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pripravili amandma, s katerim za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji in niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2, šola pred prvo vključitvijo v gimnazijsko izobraževanje organizira tečaj slovenskega jezika, ki traja celotno šolsko leto in je za otroke tujce obvezen, za vključitev v gimnazijsko izobraževanje pa morajo ta izpit tudi uspešno opraviti. Logično, zdravorazumsko, nujno potrebno za uspešno integracijo. Kakšen je odziv, vaš odziv? Diskriminacija, odrivanje teh otrok na rob, segregacija, nesprejemanje tujcev, nestrpnost, to pravite. Vaš tipičen odziv in zmerjanje, vaše pokroviteljstvo in misel, da ste bolj napredni in bolj strpni. To je vaš odziv. Ne, niste bolj strpni od nas, hkrati pa ne pomagate in ne boste pomagali otrokom tujcev, ki bi se radi vključili v našo družbo. Za razliko od vas mi verjamemo, da je vključujoči pristop edino učinkovit takrat, ko je znanje jezika tako dobro, da lahko funkcionira v vsakodnevnem življenju. Zato v Poslanski skupini SDS tega predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala. Gospa Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. **IVA DIMIC (PS NSi):** Spoštovani podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Današnji predlog zakona predvideva, da bi dijake tujce, ki so se v Sloveniji vključili v 9. razred osnovne šole in niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine na ravni A2, šola ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje ob začetku šolskega leta organizirala intenzivni tečaj slovenščine, ki je za te dijake obvezen. Sprašujemo se, kako je to sploh možno. Naš šolski sistem smo očitno zavozili, če iz osnovne šole v srednjo šolo, celo na gimnazijo pridejo otroci, ki slovenščine ne znajo niti na ravni A2. Vprašanje znanja jezika pri dijakih tujcih, ki so se v Sloveniji vključili v 9. razred osnovne šole, bi morali reševati že v osnovni šoli s pripravljalnico. V Novi Sloveniji smo za osnovne šole že predlagali, da bi bilo treba vanje uvesti enoletne pripravljalnice za otroke tujce, ki nimajo predznanja slovenščine. Enako bi morali uvesti tudi v gimnazije za tiste dijake tujce, ki se v slovenski izobraževalni sistem vključijo v gimnaziji in nimajo predznanja slovenščine. S tem bi jim omogočili boljšo popotnico za nadaljnje izobraževanje in vključevanje v slovensko družbo. Zgolj 90-urni intenzivni tečaj slovenščine in dodatnih 35 ur slovenščine, kot velja sedaj, namreč ni dovolj za usvojitev zadovoljive ravni slovenščine, ki jo potrebujejo gimnazijci. Poleg tega Zakonodajno-pravna služba opozarja, da že po veljavni ureditvi šola ob prvi vključitvi v gimnazijsko izobraževanje ob začetku šolskega leta organizira obvezni intenzivni tečaj slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji in niso opravili preizkusa znanja slovenščine po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2. Torej za dijake, ki so se v Republiki Sloveniji prvič vključili v 9. razred osnovne šole, obveznost organizacije tečaja slovenščine izhaja že iz veljavne ureditve, saj njihov materni jezik ni slovenščina in ne dosegajo ravni znanja na stopnji A2. Današnji predlog zakona posega tudi v tako imenovane točke, ki jih osnovnošolci zbirajo za nadaljevanje šolanja v gimnazijah. Pri izbiri kandidatov za vpis se bodo po novem upoštevani njihovi učni uspehi v predhodnem izobraževanju in dosežki nacionalnega preverjanja znanja iz matematike in slovenščine oziroma seveda iz italijanščine, madžarščine kot maternega jezika na narodno mešanih območjih v 9. razredu osnovne šole. Kot dodatno merilo se bodo lahko upoštevali tudi posebni vpisni pogoji, določeni v izobraževalnem programu, v katerega se kandidat vpisuje. Današnji predlog vzpostavlja vzpostavlja tudi sistem zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela po načelu samoevalvacije. Kazalnike kakovosti šole v okviru letnega delovnega načrta šole določi svet šole na predlog komisije za kakovost. Komisijo sestavlja najmanj pet strokovnih delavcev, ki jih imenuje svet šole na predlog ravnatelja. Komisija v sodelovanju z ravnateljem vsako leto pripravi poročilo o samoevalvaciji, ki je del poročila o izvedbi letnega delovnega načrta. Ravnatelj enkrat letno poroča svetu šole o zagotavljanju kakovosti. V redno tedensko obremenitev dijakov po novem ne bodo več všteti obvezne izbirne vsebine in nov element aktivno državljanstvo. Predmet aktivno državljanstvo močno pozdravljamo, saj je treba mlade bolj aktivno vzgajati za delovanje v skupno dobro in sooblikovanje prihodnosti, se pa v Novi Sloveniji ali se z redefiniranjem tega, kaj šteje v tedensko obremenitev, pravzaprav uvaja dodatna obremenitev dijakov. Debirokratizacija v zvezi z vpisnim postopkom v dijaški dom je dobrodošla. V Novi Sloveniji upamo, da bo tudi informacijsko podprta do te mere, da se postopki ne bodo podvajali ali podaljševali. V Novi Sloveniji menimo, da današnji zakon poleg nekaterih slabih rešitev prinaša tudi nekaj dobrih, zato mu ne bomo nasprotovali.

Današnji predlog novele Zakona o gimnazijah ne predstavlja posega v vsebino ali koncept gimnazijskega izobraževanja. Zakon prinaša zgolj nekatere manjše spremembe, ki so potrebne za izboljšanje izobraževalnega procesa in izvajanja pouka v gimnazijah. Predlog zakona tako prinaša obvezne tečaje slovenskega jezika za tiste dijake, katerih materni jezik ni slovenščina in so se v Sloveniji prvič vključili v osnovno šolo v 9. razredu, če ob prvem vpisu na gimnazijo ne opravijo uspešnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na ravni A2. Podobno kot pri Zakonu o osnovnih šolah se v naši poslanski skupini zavzemamo za integracijski pristop pri vključevanju otrok priseljencev v redni del pouka, ki temelji na vključujočem pristopu in zagotavlja hitrejše uresničevanje pravic otrok do izobraževanja. Zato se ne strinjamo s predlogi, ki bi privedli do kakršnihkoli oblik tako imenovanih pripravljalnic za dijake priseljence v gimnazijah ali srednjih šolah. Zavedamo pa se, da bo naša država morala zaradi vedno večjega števila mladoletnih priseljencev tudi gimnazijam in srednjim šolam zagotoviti več finančnih sredstev za dodatne ure tečajev slovenskega jezika in dodatne učitelje slovenščine kot tujega jezika. Z novelo zakona se uvajajo spremembe tudi zaradi uskladitve z novim Zakonom o osnovnih šolah glede obveznosti opravljanja nacionalnega preverjanja znanja in upoštevanja rezultatov pri vpisu na gimnazijo. To pomeni uveljavitev možnosti, da se rezultati iz NPZ iz matematike in slovenskega jezika v 9. razredu štejejo kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na gimnazijo. Poleg omenjenih dveh glavnih rešitev predlog zakona prinaša še nekatere druge manjše spremembe obstoječega zakona, kot so na primer pravna podlaga za sprejemanje kakovosti izvajanja učnega procesa na gimnazijah, ustrezna ureditev sestavnih delov izobraževalnega programa in natančnejša opredelitev vodenja in uporabe podatkov iz evidenc prijavljenih v srednje šole in evidenc vpisanih v dijaške domove. Poslanska skupina Socialnih demokratov se s predlaganimi spremembami strinja in jih soglasno podpira. Hvala.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 V razpravo dajem 1. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes. Prosim za prijavo. Najprej dobi besedo gospa Vera Granfol. Izvolite.

za uspešno vključevanje učencev tujcev v vzgojno-izobraževalni sistem. Jasno nam je, da lahko jezikovne ovire močno vplivajo na uspeh in socialno vključevanje teh učencev. Jasno in nedvoumno je tudi, da je treba ponuditi podporo učencem za jezikovno učenje in nasploh širše vključevanje učencev tujcev. Usvajanje jezika ni nekaj, kar bi bilo ločeno od ostalega življenja. Zato zagovarjamo inkluzijo, tečaj, čimprejšnje vključevanje v realno življenje. Tem učencem je potrebno omogočiti vključevanje vključevanje v šole, v normalni program, v normalni potek šolanja. Upoštevati je ob tem treba čustvene in socialne potrebe učencev tujcev, kar je prav tako pomembno kot učenje jezika. Ustvariti pa je seveda potrebno pogoje tako za učence priseljence kakor tudi za učence, ki te učence sprejmejo medse. Izobraževalni sistem naj razvija strategije, ki podpirajo splošno dobro počutje učencev. Prav tako ne moremo tu mimo učiteljev, ki imajo osrednjo vlogo pri vključevanju teh učencev v vzgojno-izobraževalni sistem. Ne moremo mimo šol, ki so avtonomne. Namreč, na šolo lahko pride samo en učenec priseljenec, na šolo lahko pride pet učencev ali jih pa pride bistveno več, zato je pomembno, da se prilagodijo oblike dela z učenci, hkrati pa morajo imeti učitelji možnost za strokovni razvoj, morda več ur izobraževanja na področju medkulturnih veščin in globalnega učenja. Z novelo zakona se izboljšuje jasnost zakonskih določil in se ta zakon usklajuje tudi z drugimi predpisi s področja srednješolskega izobraževanja, v mislih imam seveda Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Nova določila lajšajo izvedbo in organizacijo izobraževalnega dela, zmanjšujejo administrativno breme ter opredeljujejo rešitve, ki so se oblikovale v praksi. Z vidika zagotavljanja dostopnosti ter spoštovanja inkluzivne paradigme, ki se ji je Slovenija zavezala, uvaja predlog novele dodatne rešitve, ki bodo dijakom, katerih materinščina ni slovenščina, olajšale proces izobraževanja. Izobraževalni sistem lahko na ta način bolje podpre vključevanje dijakov tujcev. Vse to prispeva k bolj pravični in vključujoči družbi. Jezikovno in splošno dobro izobraženi učenci so pogoj za razvito, uspešno družbo prihodnosti. Torej, govorim tudi o učencih priseljencih. Bolj bomo omejevali šole, bolj jih bomo zakonsko tiščali med Scilo in Karibdo, manj bodo ustvarjalne. V teh dneh smo lahko brali o ustvarjalnosti naših šol. Seveda moramo v zakonodaji urejati šolski prostor, vendar moramo znotraj zakonodaje dovoliti šolam avtonomijo, da delajo optimalno, ustvarjalno, in navsezadnje, da upoštevajo specifike, ki so povezane z inkluzijo učencev priseljencev, z jezikovno kopeljo, čim bolj, z veliko dialoga, socialnih aktivnosti in kulturno integracijo. Poleg slovenskega jezika se v tem primeru torej učenci priseljenci učijo tudi o kulturi, navadah in tradiciji slovenskega naroda, kar dodatno bogati njihovo učenje in razumevanje.

Hvala za besedo. Ja, res je, uspešni mladi, izobraženi mladi so temelj razvoja družbe. Ampak kako bodo uspešni, če niso dovolj vešči v jeziku, v osnovnem komunikacijskem sredstvu? Ne glede na to, ali pišejo ali berejo ali govorijo ali poslušajo, tudi to je pomembno. mislim, da okrog 40 % življenja samo poslušamo. Zato želim, da me tudi zdaj poslušate. Jaz bom v tem prvem delu predstavila oziroma argumentirala oba amandmaja Poslanske skupine SDS. SDS. Tudi glede tega in v skladu s tem, kar smo na zadnji seji, tudi na zadnji nujni seji matičnega odbora razpravljali, ko smo gostili ravnatelje, učitelje šol glede znanja slovenščine v osnovnih šolah, pa tudi v srednjih. Torej, kako se s tem problemom soočajo in kako ga rešujejo. V luči tega dogajanja v zadnjih dneh in izjav ministra so pogovori in zaznavanje, jaz sem že govorila o detektorju zaznavanja težav v našem okolju, v naši družbi, da je ta zelo slab s strani odločevalcev, torej vlade, ministrov. Zelo slab oziroma je pokvarjen. Ta detektor ne deluje tako, kot bi kot bi bila naloga tega detektorja. Zato, ker nekdo ne zna ali ne razume. Zgolj pogovori ali pa klicanje na ministrstvo za pomoč – to ni rešitev. Mi se moramo enkrat odločiti, kaj si želimo, si ne moremo več zatiskati oči ali pa zakrivati ali pa si nadevati plašnic, da pravzaprav s tem, ko ponujamo ta vključujoči pristop, ki ni – še enkrat ponavljam, vedno smo za vključevanje, ampak ta vključujoči pristop vam kaže, da ni učinkovit. Da ni učinkovit. Mislim, da je to nam vsem jasno, in zopet kaže na to, da ta detektor ne deluje oziroma so zakrite oči. Vložili smo torej amandma k 1. členu iz več razlogov. Ker predlagamo, da za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji in niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2 – kar je že itak malo, vemo, da šola ali tudi več šol skupaj pred prvo vključitvijo v gimnazijsko srednješolsko izobraževanje, v gimnazijsko izobraževanje, organizira tečaj slovenskega jezika, ki traja celotno šolsko leto in je za dijake obvezen.

Dijaki, ki po zaključenem obveznem tečaju uspešno opravijo preizkus znanja slovenskega jezika po Skupnem jezikovnem okviru na ravni A2, pa lahko torej pričnejo z gimnazijskim izobraževanjem v šolskem letu, ki sledi. Zakaj takšen amandma? Jaz vam povem, da je tukaj zadaj vsa skrbnost, vsa pozornost in vse vedenje, ki ga imamo. In ko poslušamo vse tiste, ki so vključeni v ta proces izobraževanja, si torej ne moremo več zatiskati oči, da so težave velike in prevelike in jih mnogi več ne zmorejo. Ne zmorejo, učitelji tudi ne. Slišimo, da bodo nekateri mlajši učitelji, ker imajo še dosti poti odprtih, odšli iz šol. Polni energije, ampak bodo šli drugam.

dijak funkcioniral, da ve, da bo lahko uspešen, da bo dobil signale, impulze, potrditve v svojem okolju in tudi v procesu izobraževanja. Mi Mi od njih pravzaprav zahtevamo, v bistvu jim naložimo, da se učijo, da se naučijo, da nekaj znajo, da jih nekdo ovrednoti, torej ovrednoti njihovo znanje na različnih strokovnih področjih, jezika pa ne poznajo dovolj. On pa medtem ves čas dobiva impulze, da itak ne razume, da mu manjka besed, da nima dovolj visoke izrazne moči in da navsezadnje ne zmore. Dejstvo je namreč, da ko bodo ti otroci dosegli ustrezno raven znanja slovenščine, bodo usposobljeni, opolnomočeni, da samozavestno stopijo v tisti šolski prostor, v učilnice, in bodo uspešni. In bodo uspešni. To je tisti vključujoči pristop. Na takšen način, kot ga pa zagovarja vladna koalicija, jim pa to uspešnost onemogočamo. Jim onemogočamo, predvsem tistim, ki ne prihajajo iz slovansko govorečega govornega prostora. Še enkrat poudarjam, tukaj ni nobene diskriminacije. Ti otroci so lahko uspešni v naših šolah, ti otroci lahko v naših šolah dobijo potrditev. Težko verjamem, da bo nekdo zmogel, če ne bo znal jezika. Jaz res ne vem, pa sem sama jezikoslovka. In ko v cilju v zakonu piše, da so se s predlogom novele uresničila določila strategije Vlade Republike Slovenije na področju vključevanja tujcev, ki jezikovno integracijo in integracijo na področju izobraževanja izpostavlja kot eno od prednostnih nalog, pa pravzaprav ne more biti to prednostna naloga, to je čisti blef. S tem onemogočimo to prednostno nalogo, jim onemogočimo funkcioniranje. Bilo bi smiselno, res smiselno, da razmislite o tem, kaj pravzaprav na takšen način, ko jim navidezno ponujamo neko strašno integracijo, pa na koncu ugotovimo, da niso dovolj usposobljeni, vzrok je pa v znanju jezika in ne zaradi lastnih ali drugih kvalitet. Kot sem že rekla, jezik je osnovno komunikacijsko sredstvo in na to vas, da bodo uspešni ti otroci priseljencev opozarjajo, tudi v Združenju mestnih občin, ravnatelji. Moram reči, da nas skrbi tudi raven padanja znanja, kar sem že omenjala tudi na odboru, na kar opozarjajo tudi iz državne predmetne komisije, sicer v sklopu drugih predvidenih sprememb na maturi, torej da bi bila tudi slovenščina na dveh, torej na na osnovnem in višjem nivoju, kar seveda pomeni tudi na nek način nižanje znanja materinščine. Opozarja vas tudi Slavistično društvo Slovenije glede tega. Navsezadnje se nam bo zgodilo, da bo slovenščina razvrednotena kot učni in navsezadnje morda tudi uradni državni jezik ter tudi učni predmet. Mislim, da imate dovolj opozoril, da to sprejmete, da se ta pristop pa vendarle spremeni. Če želimo imeti uspešne mlade, uspešen razvoj družbe, moramo v mlade tudi kaj dati, tudi priseljence, seveda. Ko bodo ti dijaki, še enkrat, dobro znali naš jezik, bodo uspešnejši, kreativnejši, spodbuda in motivacija pa bo seveda za znanje tudi dosti višja. Zato predlagam, da ta amandma sprejmete, ne glede na to kakšno mnenje je, če želite, da nekaj naredimo na tem področju, da bomo učinkovitejši, in ne, da se bomo vsakodnevno srečevali z opozorili, prošnjami, da se to uredi, v bistvu pa ostajamo skorajda na istem. Mi smo predlagali še en amandma, torej k 2. členu, če lahko zdaj še o tem spregovorim glede na to, da je splošna razprava. Čisto po analogiji zakona o srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju, gre sicer za komisijo za kakovost. V tem predlogu zakona je zapisan samo strokovni tim za kakovost, mi pa predlagamo spremembo po analogiji zakona o srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju,

izvoli dijaška skupnost, predstavnika staršev pa svet staršev. Jaz sem sama delovala v tej komisiji. To, kar nam je državna sekretarka, ki je danes ni tukaj, povedala, da pač starši pa dijaki ni smisla, da so zraven, to ni res. To ni res, vam povem iz lastnih izkušenj. Odprta komunikacija in stremljenje k temu, da dosežemo neke cilje pa da stremimo k neki viziji, določa celotno skupnost, povezovanje in sodelovanje. povezovanje in sodelovanje. Tu se zdaj odzivam predvsem na to, kar je bilo povedano na odboru. Komisija za kakovost namreč ni namenjena zgolj srednjim šolam, zaradi sodelovanja z delodajalci, je seveda to zelo pomemben vidik tega, ampak kot sem že rekla, so tukaj še drugi cilji, izboljšave, tudi nadgradnja in predvsem spreminjanje pristopov, način komunikacije, kako pristopiti do določenih težav, problemov, pa seveda tudi v primerih, ko smo uspešni, to nadaljevati. Menim, da bi bilo takšen način, takšen pristop prav primerno uvesti tudi na gimnazijah. Na matičnem odboru je državna sekretarka tudi povedala, da na gimnazijah delujejo šolski razvojni timi, ampak ti šolski razvojni timi delujejo tudi na srednjih strokovnih šolah. Prepričana sem, da to ne bi pomenilo nič več dela na gimnazijah, morda samo nov pristop, drugačen pristop, kot so ga vajene v bistvu srednje strokovne šole že od, če se če se ne motim, leta 2010, odkar je bilo vse to tudi obvezno in s pravilnikom določeno. Še enkrat. Mislim, da sem dovolj natančno in jasno predstavila ta dva naša amandmaja. Se pa še enkrat želim dotakniti tega, da ni dovolj, da rečemo, da večina misli, da nekateri hitreje dosežejo stopnje, mi se moramo teh problemov, o katerih zdaj govorimo pri tem 1. členu, lotiti tako, da če že govorimo o nekem nedoločenem številu, da to ni relevantno, in če že govorimo o nekih podatkih, naj bodo natančni, da vidimo, koliko je teh priseljencev, ki so že v prvem letniku na gimnazijah res uspešni in znajo jezik tako, da so uspešni tudi na maturi iz slovenščine. Torej še enkrat, z vso skrbnostjo, pozornostjo, z vsem vedenjem, ki ga imamo, z vsemi sporočili, ki jih imamo, tudi od staršev priseljencev, da ne bo pomote, s tem vključujočim razmišljanjem smo predlagali te amandmaje, zato da se enkrat sprevidi, da trenutno delovanje, četudi bo šlo za nek izpit pa neke dodatne ure, ne bo dovolj. Ker bo po 1. letniku dijaka priseljenca v gimnazijah občutek, da ne zna dovolj, da ne bo uspešen. Kasneje se zgodijo prepisi in zgodbe, njihove življenjske poti gredo drugam, kot so najprej načrtovali. Tega si pa ne želimo.

v bistvu do zdaj trem skupinam. Se pravi tistim, katerih materni jezik ni slovenski, tistim, ki niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ali pa tistim, ki niso uspešno opravili preizkusa znanja slovenščine. To se zdaj širi tudi na tiste dijake, ki so se v 9. razredu prvič vključili v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Dejstvo je, da učenci, se pravi osnovnošolci, 9. razred lahko zaključijo samo, če so ocenjeni pri vseh predmetih. Ampak zato, da se jim doda dodatna podpora pri učenju slovenskega jezika, se ta skupina, ki se mora udeležiti obveznega intenzivnega tečaja slovenščine za dijake, širi. Ti dijaki obiskujejo ta obvezni intenzivni tečaj v zahtevanem obsegu ur. Če opravijo po tem tečaju izpit znanja in dosežejo znanje na ravni A2, se potem lahko vključijo k pouku dodatnih ur slovenščine, če tam niso uspešni, se pa morajo vključiti. Iz prakse ugotavljamo, da v gimnazijskih programih ta dvoletna intenzivna podpora učenju jezika kar v veliki meri zadostuje. ta sprememba odziv na pobude srednjih šol, da se ta pravica širi. Tukaj bi mogoče še dodala, da so učenci, ki so vključeni v pouk pri vseh predmetih, seveda v stiku z jezikom neprestano

Mogoče še podatek, po naših projekcijah je približno 115 dijakov takih, ki bodo vključeni v celi Sloveniji v ta program intenzivnega učenja. Kar pa zadeva tim za kakovost, je pa tukaj pomembno to, da ta člen določa zagotavljanje kakovosti po načelu samoevalvacije, sestavo komisije, postopka imenovanja komisije za kakovost, način poročanja, naloge in tudi pristojnosti sveta šole, ravnatelja in komisije za kakovost. Zakaj je predlagana sestava omejena na strokovne delavce šole? Govorimo o gimnaziji, o gimnazijskih programih, utemeljena je pa s to glavno nalogo komisije, to pa pomeni, da se osredotoča na izboljševanje pedagoškega dela. Se pravi, delo strokovnih delavcev z različnimi metodami, kot so medsebojno hospitiranje, mentoriranje, samoevalvacija in tako naprej. Imajo pa se dijaki možnost v drugih skupinah v to vključevati, ampak to je res strokovna skupina, v kateri so strokovni delavci. Mogoče še informacija, da bo v smeri kakovosti delovala tudi šolska inšpekcija, ki bo ta del spremljala in podpirala. Pa mogoče še zadnja informacija, ker ste rekli obremenitev učencev, dijakov, da se v to posega. Ne, obremenitev dijakov z novelo Zakona o gimnazijah ostaja enaka, kot je zdaj,

kar ste povedali, želim replicirati samo na to, kar se tiče komisije za kakovost. Komisije za kakovost na srednjih strokovnih šolah obstajajo, so pa tudi strokovni timi. Ti delajo operativno, dvakrat letno ali pa po potrebi pa se sestane komisija za kakovost v celoti. Se pravi strokovni tim, strokovni delavci, komisija za kakovost, dijaki, v srednjih strokovnih so še predstavniki delodajalcev, in starši. In tam se predstavi in vam povem, da tudi to prinaša kakovostnejše delo. Se pravi, da o tem predstavnik staršev govori na svetu staršev, predstavi, dijak pa na dijaški skupnosti. Seveda govorimo tam tudi o ukrepih in tem. Mi smo se dosti pogovarjali v strokovnih timih, kako izboljšati pedagoško delo, vsekakor, pa kje zaznavamo težave, kaj lahko nadgradimo, na kakšen način. Ne vidim razloga, da ne bi tega podprli, ker bi s tem tudi vključevali. In tudi v srednjih strokovnih šolah imajo dijaki možnost tudi v drugačnih skupinah, dejavnostih sodelovati in pomagati in seveda dajati predloge. Tukaj se lahko povezujejo učitelji in dijaki in vodstvo šole in vsi skupaj. Tako da ta argument pravzaprav ni bil zadosten, kar ste povedali,

ki imajo te dodatne tečaje oziroma ure, velika in da je zaenkrat vključenih 115 dijakov. Zdaj me pa zanima, kakšna je pravzaprav ta uspešnost. Ker velika, majhna, srednja, to pač nekaj malega pove, ne pove pa toliko natančno, da bi se na podlagi tega lahko odločali za določene in tako pomembne ukrepe. Še enkrat, kar se tiče tega prvega. Želim povedati naslednje, kar sem tudi v stališču že povedala. Takšen pristop ni učinkovit, ni zadosten. Pričakujem od ministrstva, predvsem od ministra, da bo stopil pred javnost in povedal, kje so težave in na kakšen način jih rešujete. Mi smo poslušali na odboru, kako se lahko tudi z osnovnih šol, pa verjetno tudi srednjih šol, obrnejo na ministrstvo, ampak sem že prej rekla, ne moremo se pogovarjati tako, da zavrtimo telefonsko številko ministrstva pa prosimo za pomoč. To ni reševanje stvari. Mislim in pričakujem, da se boste tega lotili tako, če bi bil sprejet naš današnji amandma, bi bil to prvi korak k učinkovitemu reševanju z enim in edinim ciljem – uspešno integracijo otrok priseljencev. Hvala lepa.

ki naj bi seveda izboljšale ali pa omogočile vključevanje otrok, ki ne znajo slovensko, ki pridejo v Slovenijo in ne znajo slovensko, tudi v gimnazijske programe. Vsi vemo, da so gimnazijski programi natrpani, težki. Mi sedaj dajemo možnost oziroma te otroke pošiljamo z nekajurnim, mislim, da 90-urnim, tečajem v razred, kjer dejansko začnejo že prvi dan delati na polno. Še vedno sem na stališču Nove Slovenije, da je potrebno otrokom omogočiti intenzivne tečaje že v osnovni šoli, takoj ko pridejo, v obliki pripravljalnic. To smo omenili tudi v našem stališču in to se kaže kot zelo potrebno tudi, bom rekla, vsak dan, tudi ob vseh medijskih poročanjih o razmerah v slovenskem izobraževalnem sistemu. Razmere niso rožnate, razmere so težke. Moram reči, da se neučinkovito spopadate s tem. Če je za vas manjša segregacija to, da so na eni šoli v Sloveniji ločili otroke, ki ne govorijo slovensko, pa otroke, ki govorijo slovensko, in naredili iz mešanih razredov dva ločena, če je to boljše, če je to vaša politika, če to ni segregacija, potem jaz res ne vem, kaj bo sledilo v naslednjem šolskem letu. To se je zgodilo na eni šoli v Sloveniji, da so jih, ker je bilo nemogoče, neobvladljivo, ločili. In so seveda tam tisti, ki, bom rekla, ne govorijo slovensko, in v drugem razredu tisti, ki govorijo slovensko. Govorimo, Govorimo, da bomo uvedli povsod tečaje slovenskega jezika, ne vem, kaj še. Jaz sem šla pogledat, koliko pa imamo mi tega kadra na razpolago. Razpis: 58 profesorjev slovenskega jezika, 66 profesorjev matematike, 25 fizike, 45 razrednega pouka. Se pravi, da je strokovno, bom rekla, zelo težko zagotoviti kader, tudi tistega, ki bo izvajal te tečaje slovenskega jezika. Zelo težko. Šla sem pogledat, recimo že Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani potrebuje 23 profesorjev različnih stopenj, slovensko govoreči. Samo Zavod za gluhe in naglušne. Meni je to, bi rekla, strah vzbujajoče, ker kako bomo zagotovili gluhim, naglušnim, da bodo imeli normalen pouk, nakar še v ostalih osnovnih šolah. Srečujemo se z res težkimi razmerami, tudi z vzgojnimi razmerami. Ne vem, če današnji Zakon o gimnazijah prinaša ključne rešitve. Tako kot sem povedala, v Novi Sloveniji seveda podpiramo debirokratizacijo pri domovih, pri sprejemu, pri onem, ampak se bojim glede na včerajšnjo razpravo, kako dobro smo informacijsko podprti, da bodo tudi tu nastale težave in se bodo stvari podvajale in bo mogoče samo še bolj zakomplicirano. Zanima me, ali bo šlo vse z enotno matično številko, da bo ta zadeva avtomatično šla skozi in letela. Seveda podpiramo in hkrati opozarjamo, da moramo biti na te spremembe pripravljeni in informacijsko podprti. Še to bi omenila, da je Zakonodajno-pravna služba opozorila, da že po veljavni ureditvi šola ob prvi vključitvi v gimnazijsko izobraževanje ob začetku šolskega leta organizira obvezni intenzivni tečaj za tiste, katerih materni jezik ni slovenski. Tako da reči, da zdaj nekaj res novega uvajamo na tem področju, se mi zdi, glede na to, da je ta možnost že bila ne vem, mi boste povedali, v katerem delu ali pa kje se Zakonodajno-pravna služba moti. Kazalniki kakovosti. Zanimivo bo to spremljati v nekem daljšem obdobju, seveda takoj ne bomo mogli, ampak ko bo preteklo tri ali pet let, pa bomo že videli, ali so bili

za katerega tudi ravnatelji pravijo, da je pravi – ker smo imeli to razpravo tudi v Državnem zboru, da se intenzivno v obliki nekih pripravljalnic. En ravnatelj je povedal: »Meni je vseeno, kako vi temu rečete, ampak to potrebujemo.« Upam, da ste že razrešili vse tiste pripombe, ki so bile dane takrat na seji odbora, da ravnatelji zdaj že vedo, kateri programi bodo finančno podprti, da bodo vedeli zagotoviti kader tudi za prihodnje leto, ker zdaj smo pa res tik pred koncem. Upam, da bodo vsi zadovoljni z uspehi. Verjamem pa, da je to obdobje najtežje za učitelje in za profesorje, tudi za nas starše in za otroke. Zagotovo pa mislim, da je zelo težko za učitelje pri zaključevanju ocen. Upam, da je minister na strani učiteljev. Lahko tukaj končam? Veste, kaj mislim, marsikdo od vas je profesor, veste, kaj to pomeni. In so verjetno ti zadnji dnevi težki dnevi. Upam, da bo da bo dovolj vse pripravljeno, da bo vsaj začetek šolskega leta dober, lažji. Predvsem pa si želim, da bi tisti otroci, ki ne govorijo slovensko, vendarle imeli možnost, da se slovensko intenzivno učijo. Če jim bo to dano,

amandma naše poslanske skupine. Menim, da je predpogoj, predvsem na gimnazijah, da dijaki, ki se odločijo za to izobraževanje, dobijo vsaj dokaz, certifikat znanja A2 in da mora to biti obvezno in da mora to biti eno leto oziroma celotno šolsko leto, da se ta program izvaja. Nenazadnje poglejte samo tako, tudi za splošno javnost, kaj pravzaprav je A2. To je vmesna raven. Naj preberem: »Na tej stopnji razumemo stavke in pogosto uporabljene izraze, ki se nanašajo na nam domača področja. S tem znanjem lahko sodelujemo pri preprostih pogovorih, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo informacij o znanih in rutinskih zadevah, lahko preprosto opišemo vidike svojega življenja, neposrednega okolja in zadeve na osebnih Na kratko. To je torej zelo splošno znanje, to je druga stopnja po zahtevnosti. Menim, da naš amandma pravzaprav ne diskriminira nikogar, daje pa eno podlago, pravno podlago za omogočanje

zakona po skrajšanem postopku, ki ga je Vlada potrdila na seji 24. aprila, torej dva meseca nazaj, in začel bo veljati s 1. septembrom 2024. Izkoriščam ta podij za apel, tudi s strani poslancev, da aktualno problematiko, ki se dogaja v jugovzhodnem delu Slovenije, rešuje akutno, takoj, po nujnem postopku. Apel na tem mestu. Tukaj imamo lep dokaz, da se da v dveh mesecih od potrditve na Vladi priti do rešitev, ki bodo začele veljati s 1. septembrom. Zdaj ni čas za počitnice, spoštovana vlada, oziroma zdaj vas gledam, državna sekretarka, tukaj bi sicer pričakoval ministra za aktualno problematiko, vemo, o kateri govorimo. In še enkrat, morda malo kršim poslovnik, ker bom to izpostavil, včerajšnji nastop gospoda ministra na komercialni televiziji je bil porazen. Imamo ministra, ki govori, zakon nam tega ne omogoča. Vi predlagate zakone, spoštovana vlada, minister je podpisan pod zakone. To, kar si je včeraj dovolil minister gospod Felda, je nedopustno. Upravičena jeza državljanov, občanov v jugovzhodnem delu Slovenije je na mestu. Tukaj še enkrat poziv, ta zakon, tudi naslednji, je praksa, da se da, če se zadeve loti ustrezno. Verjamem, da bi bil zakon, ki bi naslavljal akutno problematiko v tistem delu Slovenije, primeren, da se ga do 1. 9. 2024 tudi realizira in začne uporabljati, kakršenkoli že bo. Hvala.

Glede te problematike, ki ste jo omenjali zdaj na koncu, delamo intenzivno, pa tudi šole delajo vsakodnevno. Omenila bi še enkrat, da to intenzivno učenje slovenščine v gimnazijah, novela dodaja skupino učencev, ki bodo deležni tega. To so učenci, ki so se v 9. razredu prvič vključili v sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Se pravi, imajo možnost dve leti, zdajšnji zakonodaji niso mogli v srednji šoli nadaljevati z intenzivnim učenjem jezika, zdaj je pa to možno. Glede kakovosti razumemo, še enkrat, gre za strokovni organ, ki se ukvarja s pedagoškim delom, dijaki pa imajo v drugih oblikah možnost aktivno sodelovati tudi pri tem. Še enkrat poudarjam, gre za novelo Zakona o gimnazijah. Mogoče informacija, da v tem trenutku vpis v srednje šole poteka gladko, zelo malo šol ima omejitev, verjetno ste s tem tudi seznanjeni. Tukaj mislimo, da smo neke stvari pa vendarle naredili zelo uspešno in kakovostno. Tako da verjamem, da bodo do začetka šolskega leta stvari urejene tako, da se bo šolsko leto lahko uspešno začelo. Hvala lepa.

kako to uspe, ali gre po abecedi ali kakorkoli, ampak še enkrat. Gospa državna sekretarka, kar se tiče komisije za kakovost, saj vi razumete, kaj jaz govorim. Jaz pa tudi vas razumem, da drugega argumenta, kot ste ga že dvakrat ponovili, nimate, da bi ta amandma bil sprejet za komisijo za kakovost na gimnaziji. Ker šolski sistem imamo, vsi ga poznamo, kakšen je in katere vrste šole in kakšni so programi. Veseli me, da poteka danes vpis v srednje šole na vseh šolah tekoče in brez težav in da ima zelo malo šol omejitev, da smo torej res kakovostno naredili, ampak ni bilo govora o tem pri tem amandmaju. Še enkrat ponavljam, način, torej pristop vključevanja otrok priseljencev ni učinkovit in ne bo na takšen način. bomo pogovarjali čez kakšno leto in takrat bomo videli, kdo bo pripravljal podatke in analize in vrednotenje tega načina. Pa če rečemo, da je to, ne ne vem, morda majhen korak naprej, je premajhen. Je premajhen. Moramo biti pri spreminjanju in fleksibilnosti spreminjanja in odzivanja na družbene spremembe, na družbene razmere fleksibilnejši, seveda z vso strokovnostjo. Ampak to od nas zahteva tudi veliko dela, veliko, veliko in veliko pogovorov in predvsem aktivnosti takoj. Mislim, da je v Sloveniji dovolj strokovnjakov, ki bodo rekli tudi drugače, kot trdite na ministrstvu, ki bi lahko povedali drugačna mnenja, ampak poglejmo malo naprej pa bomo ugotovili, kam pravzaprav nas takšne odločitve peljejo. Še enkrat, odzivnost, ukrepanje takoj tistih, ki so za to postavljeni. Navsezadnje nosite skupaj na čelu z ministrom vso odgovornost na tem področju, pa tudi sicer, in vemo, kako pomemben je kakovosten in zdrav šolski sistem. Zdaj je seveda skorajda bogokletno reči, da potrebujemo še kakovostnejši šolski sistem, zato ker pač obstaja fama, da smo itak kakovostni in da je to nekako kar dovolj. Ampak ni. Vemo, kaj se dogaja, kakšni so rezultati naših učencev, dijakov na mednarodnih raziskavah, in

in tem. Seveda ne, nihče ni presenečen. Kdor se resno ukvarja pa si želi spremembe, ni presenečen. Ne morete biti presenečeni, ne moremo govoriti, da smo tako kakovostni, zato ker nismo tako kakovostni, da ne bi.

Saj vemo, kje se lotevamo s pedagoškim pristopom, kje pa se moramo na pereče, na trenutne težave, ki grenijo življenje,